заседание на 8 февруари 2013 г.; - питане от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Корнелия Нинова и Милена Христова към Делян Добрев министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България, следва да се отговори в пленарното заседание на 8 февруари 2013 г.; 2013 г.; - питане от народните представители Пенко Атанасов и Емилия Масларова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно събиране на такси на граничните контролнопропускателни пунктове, следва да се отговори в пленарното заседание на 8 февруари 2013 г. Писмени отговори за връчване: - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Станислав Станилов;

министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Добрин Данев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Добрин Данев; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Евгений Желев; Евгений Желев; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Захари Георгиев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Пенко Атанасов; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; Иванов; - от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на питане от народните представители Димитър Петров и Румен Стоилов.

Правя това изказване от името на Парламентарната група на партия „Атака” във връзка със скорошно изявление на премиера Борисов – разбира се, не тук, на трибуната на Народното събрание, защото той тук не е идвал с месеци и ние сме много загрижени за него защо отбягва сградата на парламента. С удоволствие бих полемирал с господин премиера тук, на най-висшия законодателен орган на България, но той предпочита седянката на Американската търговска камара, където изказва геополитически и и други възгледи. Наскоро чухме негово изказване, в което той визира национализма и популизма. По втората част няма да се произнасям, защото най-големият специалист по популизма е самият премиер, както знаем, но по национализма съм длъжен да кажа някои неща. Господин премиерът обяви, че Европа е заплашена от национализъм. Много е интересно защо, когато българският национализъм му даваше рамо, той не виждаше заплаха от него, а сега вече вижда. Искам да кажа на господин премиера – разбира се най-добре е да дойде тук и най-после да го видим – че Европа не е заплашена, а в Европа национализмът се възражда и въздига като отговор на глобализма, който се налага от неговите американски покровители. В отговор европейските народи засилват своето доверие и вот към националистическите партии, защото те изразяват новите идеи на света – прогресивните идеи, както се казваше едно време. либералният турбокапитализъм е в голяма криза и националистическите движения и партии в Европа са във възход, защото хората се виждат все повече излъгани от глобалистичната вълна, която разслоява все повече населението в света, има все по-малък брой от много богати и все по-голям брой бедни. В България това е ежедневие, това е картината, която виждаме с очите си. Затова аз не разбирам

Тъй като аз съм директен и конкретен човек, го съветвам да посочва нещата с техните имена. Няма друга политическа партия в България в момента, която да говори така за доходите и да поставя този въпрос като най-важен, както партия Тъй като не само го поставя, но и посочва как може това да се случи, аз ще изпратя препоръчано писмо на министър-председателя, в което ще му обясня точно как и откъде могат да бъдат набавени парите за това българските доходи да станат европейски, тъй като неговата партия се нарича „Партия за европейско развитие на гражданите”. Как и откъде трябва да дойдат парите, с които българските доходи да станат сравними с европейските, тоест минималната заплата – 1000 лв. и минимална пенсия – 500 лв.? Това е възможно, това е реализируемо, то трябва да стане и трябва да бъде въпрос номер едно на всички партии. Мога да обясня и в отделни лекции, мога да направя неделно училище, специално за министър-председателя, и да му обяснявам как точно и откъде ще дойдат парите. Защото той се прави, че не чува може може би вече 1-2-3-4 години, откакто е този мандат на парламента, че трябва да прекрати концесионните договори с една съмнителна, да не кажа грабителска, чужда фирма, която изнася златото на България за милиарди, плаща жълти стотинки. Тази концесия трябва да се прекрати – казал съм го поне 50 пъти от тази трибуна. Нима господин Борисов не е чувал моите думи? Чувал ги е, разбира се, но се прави на разсеян, защото така му е изгодно пред американските господари. господари. Той е български премиер и трябва най-после да реши дали ще работи за българските интереси, американските, турските или някои други, да го каже ясно и открито. Когато излизаме на избори, да знаем: гласуваме за ГЕРБ – гласуваме за Турция и за САЩ, гласуваме за „Атака” – гласуваме за България, за българския възход. Това трябва да е ясно на хората най-после, защото нямаме повече време за експерименти. Достатъчно експерименти изтърпяхме. В момента въпросът на въпросите за българските доходи, по който българският премиер се прави на разсеян, е най-важният проблем на политическата класа.

Ако върнете мобилните оператори, които са в чужди ръце – отново чужда държавна фирма и чужда съмнителна фирма, ще имате поне още 1 млрд. в хазната допълнително. Ако спрете разпиляването на пари под формата на социални и други подаръци за циганското население, което не иска да праща децата си на работа, не иска да плаща данъци, ток и вода, но прибира огромни социални и детски надбавки, хиляди и хиляди на месец,

Ако спрете да разпилявате пари по начина, по който го правите сега, купувайки военни отпадъци от чужбина; плащайки далаверите на Милен Велчев, защото сега, сега, преди броени седмици – януари тази година, платихме 2 млрд. лв. заради далаверите на Милен Велчев, вместо да го вкарате в затвора за тази далавера, но това беше Вашето предишно правителство;

ако спрете всички тези пробойни, ще се окаже, че България има пари да издържа себе си като държава, да развива индустрия, високи технологии и да има средноевропейски доходи за българското население. Ето откъде и ето как! Ако обаче се правите на разсеяни и продължавате да обвинявате национализма за всички злини и да си търсите враг, ще Ви посоча пример с Ваш предшественик

възкръсна от погребението на Костов, но влезе в Парламента и доказа, че е имунната защита на нацията и без него не може да се мине в политиката. Вие тръгвате по същите стъпки – на господин Костов, обявявайки национализма за нещо лошо, защото така казват американските господари. Тръгвате да обяснявате на тези господари как ще унищожите „Атака”, както сте обещали на един американски посланик през 2006 г., и сега се чудите как чрез избирателни хватки, фалшификации, купуване на депутати и други удари да елиминирате националистическата формация, която единствена в прехода влезе в Парламента и доказа, че българският национализъм не само не е погребан, но е бъдещето на страната. Ще се опитвате да ни елиминирате, но това няма да стане, няма да успеете! По-скоро ще последвате съдбата на господин Костов. Спомняте си, че той беше така шокиран от своето падане от власт, че две години просто загуби дар слово – не можеше да говори нито пред медии, нито пред други съпартийци и разговаряше само с теменужката. Това очаква всеки български премиер, който предпочита думата на Американската търговска камара пред трибуната на Българското народно събрание. само няколко месеца до края на мандата, има възможност господин премиерът да се поправи, както се казва, да разбере, че българският национализъм не е нещо лошо. Той не е това, на което се дължи срива на България. Обратното, сривът на България се дължи на липсата на национализъм в българските политически партии, липса на противодействие на глобалистичните, на колониалните тенденции и заробването на България всъщност е дело точно на този колониален механизъм, от който ние искаме да я извадим. Когато разбере това нещо, българският премиер ще бъде достоен за този висок пост. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров. Госпожа Нинова – процедура.

Уважаема госпожо председател, вземам думата, за да Ви помоля да осигурите изпълнение на правилника на Парламента и на Конституцията на и по-конкретно нов чл. 86, който казва: „На питанията се отговаря задължително в срок до 14 дни от получаването им”. „Министър председателят, заместник министър-председателите или отделни министри могат да поискат продължаване на срока, но не повече от 7 дни.” Няма никакви други поставени условия за удължаване на срока – нито отпуски, нито командировки, нито друга ангажираност. Поставям го конкретно, защото съм задала питане към министър-председателя на 19 декември 2012 г. Отдавна всички срокове са изтекли. Затова Ви моля да приложите в действие ал. 3 на същия член, която гласи: „Министър-председателят, който не отговорил в законния срок – а това е така е длъжен в 10 дневен срок да се яви лично пред Народното събрание и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение”. И 10-дневният срок е изтекъл. „Длъжен е” – пише в текста – лично да го направи. Моля днес и сега да осигурите присъствието на министър-председателя, който да изпълни разпоредбите на правилника. Добре знаете, че по силата на решение на Конституционния съд той има силата на закон. Моля да осигурите изпълнение на чл. 26, ал. 5 от правилника, който гласи: „По искане на една трета от членовете на комисия председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи, които да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията в срок до 7 дни от отправяне на искането”. Събрали сме необходимите подписи и сме отправили искане към комисията министър Цветанов да се яви на изслушване – преди един месец. Конкретният повод беше случилото се в Коиловци. Оттогава до днес се натрупаха и други поводи да искаме изслушването на министър Цветан Цветанов – опитът за покушение срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, стрелбата пред Съдебната палата и така Уважаема госпожо председател, ако откажете да приложите тези норми на правилника, моля да ми обясните, като юрист, на какво основание ще го направите!

да ги докарате до минус 6%. и призива на госпожа Нинова – да обясня като юрист, заявявам, че който и да е от ръководството на Народното събрание или народните представители нямаме правомощия по силата на закон или нашия правилник да прекъсваме надлежно

Това, че той не е дошъл в срок е категорично явно. Това, че Вие не сте можели да му прекратите законно искан отпуск, според мен не е вярно по простата причина, че законно искания му отпуск той си го е прекратил сам днес. Днес има ясно съобщение от Пресцентъра на Министерския съвет, че господин Бойко Борисов ще бъде в Търговище и в Разград, за да реже лентички. При това интересното е, че той ще бъде с госпожа министърката, която е тук. Защото в Разград, ако не се лъжа, или в Търговище, трябваше да открият някакво отделение. А пък пътят оттам – от Разград до не знам къде си, трябва да бъде отворен с другата министърка, която след малко ще бъде тук. Значи госпожи министърките могат да бъдат тук и да отидат за рязането на лентичките в Търговище и в Разград, апропо питам: как ще стигнат – най-вероятно с вертолет, а Бойко Борисов не може да бъде тук и да отиде за същото нещо, както твърди неговия пресцентър. А пък най-интересно ще бъде, ако и той стигне с вертолет, когато е в отпуск, защото това вече ще си бъде абсолютно неприемливо. Така че можете – можете да го прекъснете.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър! На 9 януари зададох въпрос към премиера Бойко Борисов относно ангажиментите на правителството за информационно осигуряване на референдума. Направих го два дни след обрата на позицията на ГЕРБ, след като се регистрираха с позиция „да”, агитираха с „не”, накрая заявиха, че референдумът няма смисъл. Подчертавам, че това не е вътрешнопартиен въпрос на ГЕРБ. ГЕРБ могат, ако искат, на предстоящите парламентарни избори да се регистрират от ГЕРБ, пък да агитират и да гласуват за РЗС, например. Въпросът за подготовката на референдума е въпрос, който се отнася до ангажимента на държавата и на нейните органи, в случая правителството, да осигурят нормално функциониране на демокрацията. И по отношение на проведения референдум, и по отношение на предстоящите парламентарни избори, и по отношение на задължението на министрите и на премиера да се явяват своевременно и да отговарят в парламентарния контрол. Така че господин Борисов е длъжен да се яви и да отговори и на моя въпрос, защото, макар че референдумът мина, анализът на безобразията, които се случиха по време на неговата подготовка, трябва да бъде направен тук – в пленарната зала, и да бъде взет предвид при предстоящите промени в изборното законодателство. А Вие, уважаема госпожо Цачева, сте длъжна да осигурите присъствието и на премиера, и на министрите своевременно да отговарят на поставените в парламентарния контрол въпроси. Защото иначе рейтингът на парламента, който достигна мизерните 6%, на финала от управлението на ГЕРБ, ще бъде отрицателен –Парламентът ще има доверие нула, благодарение и на безхаберието на неговото ръководство.

официално разпространеното съобщение за парламентарен контрол отново научаваме, че сред отпускарите е и министър Нона Караджова. Трети месец госпожа Караджова с умели апаратни хватки винаги е вън от обхвата на парламентарния контрол. В тези три месеца, може би пет или шест пъти основанието беше „в отпуск”. Нали разбирате, че така не може да се продължава безкрайно и аз Ви моля да вземете сериозно отношение, защото всичко това е за сметка на парламента, на отрицанието на парламентаризма, на характера на устройството на българската държава за сметка на шмекери, които се правят на министри, госпожо председател.

Господин Кутев тръгна да излиза и реших, че някакви вътрешни… Но веднага съобразих, че той вече ползва правото си. ПЕТЪР Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! Искам да Ви прочета една съвсем кратка справка.

За последен път на питания и въпроси господин Бойко Борисов е отговорил на 7 декември 2012 г. Днес е 1 февруари. Отиваме с два месеца закъснение.

Кога работи този човек? (Оживление.) Освен това вчера дава изявление в Симитли, днес нещо ще се реже в родилно отделение ли ще бъде, къде беше – в Търговище? Не знам какво ще режете – лента или пъп. Въпросът ми е: защо министър-председателят бяга от парламентарния контрол? С едни колеги бяхме на посещение в Германия и ни разказаха, че един ръководител в тази държава най-обичал да ходи в Райхстага. Знаете ли, че като отидеш в парламента можеш да чуеш и някакво друго мнение? Умберто Еко казва: „Не мога да обясня на мои приятели френски интелектуалци защо нашият премиер Берлускони предпочита да се появява в ток-шоута, отколкото в парламента и оттам да обявява важни политически решения”. Защото в ток-шоуто имаш услужлив водещ, който ти задава предварително подбрани въпроси, а тук трябва да дойдеш и да отговаряш на въпросите, които се поставят от българския народ. Аз съм задал въпрос, например, за председателя на ДКЕВР, който е абсолютно актуален въпрос и как ще бъде избран следващият.

министър-председателя да спазва Конституцията и Правилника на Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Коалиция за България – господин Сергей Станишев.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 В демокрацията, както и в човешкия живот, всичко се основава на уважението. Демокрацията е уважение към институциите. Демокрацията е уважение към правовия ред. Демокрацията е уважение към мнението и гласа на гражданите в страната. Ние сме народни представители в Народно събрание, което е стигнало дъното на своето неодобрение! Шест процента доверие на хората в работата на нашата институция! Освен отговорността на мнозинството, много сериозна отговорност за това състояние носят изпълнителната власт и министър-председателят. Неведнъж сме се обръщали и към Вас, госпожо председател, и лично към министър-председателя, че по важни въпроси на държавата в една парламентарна република е задължително премиерът да заявява позиции пред Народното събрание, да търси подкрепа от Парламента за политиката, която води. Винаги сме подчертавали, че е скандално отсъствието на премиера от обсъждането на вотове на доверие и недоверие, от парламентарния контрол, от бюджета, когато се приема от Народното събрание. Това показва ясна тенденция – на сриване на демокрацията в България. Неслучайно, уважаеми госпожи и господа, през следващата седмица в Европейския парламент

Темите, които бяха засегнати досега от моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България, показват системно неглижиране, пренебрежение на премиера към институцията Български парламент, стремеж да се установи телевизионна демокрация, управление, което се гради на телевизионния PR! Но има нещо по-страшно! В неделя се проведе първият в историята на България изобщо демократичен референдум, предизвикан от самите граждани на България, със 770 000 подписа. Не наложен от властта, която и да е тя, по тема, по която има широко съгласие, а по важен въпрос, засягащ икономиката, енергетиката, цените на тока, живота на българите, ако щете самия модел на икономическо и социално развитие на страната, който предизвиква различия! За първи път, въпреки негативната кампания и стремежа хората да бъдат отказани от гласуване, да им се внуши, че със или без тях – все тая, че има кой мъдро да решава вместо тях. Почти милион и половина българи излязоха и заявиха своите позиции. Всички тези български граждани заслужават уважението на властта – най-малкото. Каква беше реакцията на господин Борисов по този фундаментален въпрос – отношението към пряката демокрация? Не го интересува. Него го интересуват мачове в чужди страни с чужди играчи! Това смята за по-важно, отколкото прекия вот на българските граждани, и заяви: „Каквото и да кажат хората, ние ще направим каквото сме си решили”! Това е много опасно, уважаеми дами и господа, за бъдещето на страната, защото демокрацията, особено българската, може да не е съвършена като механизъм, като институции, като доверие в хората, но алтернативата е диктатура, едноличен режим – безконтролен! Това действително не бива да се допуска. Какво видяхме като отношение на властта към референдума, към хората, които гласуваха „за” и „против”? Видяхме страх. Страх пред свободната воля на българските граждани, защото, за разлика от много избори, референдумът беше свободен, без контролиран и купен вот – отразява обективно преобладаващото мнение на българските граждани. Близо 62% от гласувалите казаха „да” на развитието на ядрената енергетика. Това е много важен факт. Как реагира властта? С кризисен PR! Господин премиерът спешно отиде в Сопот и се прегърна с работниците. Резултатът обаче какъв е? Шестстотин души – съкратени. Даде един месец за решаване на проблемите на предприятието. За три и половина години какво се реши? Това е поредна залъгалка за хората. При това на съкращаваните какво им се предлага? Временна заетост. Временна заетост. И се води към системна ликвидация на Вазовските машиностроителни заводи, защото бързата приватизация без никаква държавна подкрепа, без държавна политика ще унищожи ВМЗ във вида, в който предприятието е съществувало в продължение на десетилетия. Какво видяхме още? Падащи глави на министри и ръководители, назначени от господин Борисов. От колко месеца продължаваше скандалът във Фонд „Научни изследвания”? Поне от ноември е централна тема в медиите! Защо сега се реагира? Ясно е – за да се отвлече вниманието от първата голяма лична загуба на господин Борисов чрез вот на българските граждани. Това не решава нито един проблем. Ами Държавната Виновна била Европейската комисия, защото шефът на ДКЕВР не предприел определени действия и щели да ни санкционират. Сега ли се узнава това? Не, разбира се. Истинската причина е, че трябва да се даде жертвоприношение – една жертва за това, което не се случи, въпреки обещанията и на премиера, и на господин Добрев. Нали уж с 22% намаляха цените на доставките на газ? Това означава поне с 10-15% намаление на цените на „Топлофикация”! Хората, които ползват услугите на „Топлофикация”, получиха с десетки проценти по-високи сметки! Кого лъжете?

Кой може да се заблуди, че това ще промени нещо по отношение на политиката на правителството към науката? Хората в БАН отдавна знаят за отношението и на господин Дянков, и на правителството като цяло към българската наука, а то е ликвидация чрез финансово удушаване. Кажете: ще промените ли бюджета на Българската академия на науките? Да видим, че има резултат от това ново назначение! Няма да го направите, за съжаление, въпреки че има огромна необходимост. Давам последен пример и за измамите, и за непоследователността на тази власт. Коледните бонуси за пенсионерите. Колко месеца господин Дянков обещаваше, че заради доброто изпълнение на бюджета ще има коледни бонуси? Два месеца поне. После се оказа, че няма да има за пенсионерите. Виновна била Европейската комисия, защото забавила превеждането на парите за еврофондовете и европроектите. Само че тази лъжа беше опровергана от самата Европейската комисия, която, първо, е превела парите в края на годината и, второ, тя каза, че решението за бонусите е въпрос на националния бюджет, на националните пари. Така че – поредна измама. На фона на това давате милиони и милиони левове бонуси на политическата Ви администрация. Само няколко министерства, далеч не е изчерпателен списъкът – 5 млн. лв. бонуси в края на декември! Близо половината министерство, да не говорим за другите ведомства. Това означава – въпреки че криете информацията, че общият размер на бонусите сигурно е значително по-голям и се измерва в десетки милиони левове. Затова искаме да си изпълните обещанието – увеличете пенсиите на българските пенсионери от 1 януари като компенсация за лъжата за бонусите, а не от 1 април! Това е съвсем възможно – променете бюджета. И като цяло, уважаеми дами и господа, по този начин държава не се управлява. Който пренебрегва демокрацията и българските граждани, ще получи огромно наказание от тях на изборите през юли тази година.

Госпожо председател, чл. 83 от Конституцията на страната гласи: „Народното събрание и парламентарните комисии могат

Ви повелява на Вас, като председател на Народното събрание, да предлагате проект за дневен ред на заседанията. Член 9 от Правилника на Народното събрание също на Вас Ви вменява, именно и във връзка с чл. 77 от Конституцията, да осигурявате и следите за спазването на този правилник. Процедурното ми настояване е: в сряда сутрин Вие да внесете, още във вторник, проект за дневен ред на Народното събрание, за програма за 6-8 февруари с точка първа: Изслушване на министър-председателя по зададените му въпроси, по обясненията му за отсъствието повече от два месеца от парламентарен контрол, и не на последно място – каква смята той да бъде позицията на България за Европейския съвет на 7-и и 8-и, където ще се обсъжда Многогодишната финансова рамка за 2007-2014 г. Също по Конституция Министерският съвет е длъжен предварително да информира Народното събрание за такива важни въпроси, които ще се обсъждат в органите на Европейския съюз. Госпожо председател, Вашата позиция, която изразихте, че нямате правомощия да задължите министър-председателя да се яви пред Народното събрание, е изцяло несъстоятелна. Вие или не знаете, или не желаете да приложите правомощията, които имате по Конституция и по правилник. Нека сме наясно, уважаеми колеги,

Пирински. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: … беше заявено, че в Германия всичко се крепи на уважението на закона и на законодателната власт. Господин Борисов ни съветва да работим като германците, за да просперираме. Как работи той?! Къде е той, защо не е на работа?! И какви са тези смешни упреци, че други не ходели на работа?! Госпожо председател, уважаеми колеги! Основна функция на Парламента, основно задължение и правомощие е парламентарният контрол върху правителството, върху министър-председателя. От всички изказващи се днес виждаме, че тази функция е абсолютно занемарена. Виждаме, че министър-председателят и министрите системно бягат от парламентарен контрол.

имаме идея, имаме предложение. То е внесено в Народното събрание и се касае поне последните шест месеца да бъде направен опит за подобряване на правилника по отношение на парламентарния контрол. Навсякъде, във всички европейски парламенти, тази функция на парламента е със завишени критерии.

При това, което беше отчетено днес за този занижен контрол, това е начин да се подобри работата на Парламента чрез промяната на правилника на нашето Народно събрание.

подобри правилникът и оттам парламентарният контрол на Народното събрание върху правителството. към Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, относно лечение на болни с диагноза фамилна амилоидна полиневропатия. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! През последните месеци научихме за едно сравнително рядко заболяване – фамилната амилоидна полиневропатия, съкратено ФАП. Научихме за нея благодарение на активната дейност на Асоциацията на пациентите с ФАП, които в продължение на няколко месеца алармираха чрез медиите за тежкото състояние на пациентите с това заболяване, проучиха възможностите за лечение и се обърнаха с молба за помощ до всички институции до Парламента, до правителството, до Вас като министър, до Омбудсмана, до Националната здравноосигурителна каса. Какво е ФАП? Рядко наследствено генетично заболяване, от което страдат около 60 пациенти от 30 фамилии в България. То се проявява около 35-40-ата година на пациентите и е известно също така като бавния семеен убиец, защото обикновено изходът от това заболяване е фатален. В България държавата засега не осигурява лечение на пациентите, които са със заболяването ФАП. Казвам го, без желание да критикувам Здравното министерство, нито Националната здравноосигурителна каса, защото е ясно, че първият случай на ФАП беше регистриран в България през 2008 г., а едва през миналата година Европейската агенция по лекарствата одобри първото и единствено досега лекарство, което не лекува, но забавя развитието на тази коварна болест. Затова и моят въпрос към Вас е: ще предприемете ли някакви действия като министър на здравеопазването за подпомагане на болните от това заболяване, като включите болестта ФАП в Наредба № 38, в списъка на заболяванията, лекарствата за които се поемат от българската държава, а след това да включите и въпросното лекарство в позитивния списък, като по този начин осигурите някакъв шанс за живот на болните от това заболяване? Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, във връзка с Вашия въпрос относно лечение на болни с диагноза фамилна амилоидна полиневропатия Ви информирам, че действително се касае за рядко заболяване, за което в страната има възможност за диагностициране от месец април 2010 г. чрез ДНК изследване за определен генен дефект. До момента броят на диагностицираните с това заболяване пациенти в България е около 60 и е факт, че това заболяване се наблюдава предимно в района на Югозападна България. Заболяването фамилна амилоидна полиневропатия не е включено в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и лекарства – напълно или частично. Към този момент в Министерството на здравеопазването вече е постъпила молба за включване на заболяването в Наредба № 38. Съгласно § 3, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата до 15 февруари министърът на здравеопазването следва да публикува на официалната електронна страница на министерството проекта на наредба за изменение на списъка за настоящата 2013 г. Действително едва миналата година Европейската комисия издава разрешение при извънредни обстоятелства да се ползва един продукт за лечение на това заболяване. Това означава, че по научни съображения не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт, а всяка година Европейската агенция по лекарствата извършва периодично преглед на новата информация, включваща резултати от проучване върху ефектите на лекарствения продукт при подгрупа пациенти с определен вид генетични мутации. Този продукт, който се ползва и в Европа, вече е разрешен за употреба в Република България с терапевтични показания за лечение на транситеринова амилоидоиза при възрастни пациенти със симптоматична полиневропатия стадий първи за отлагане на периферно неврологично увреждане. През 2012 г. притежателят на разрешение за употреба е подал заявление до Комисията по цени и реимбурсиране за включването на продукта в позитивния списък. В Приложение № 2 не е включен, тъй като продуктът към онзи момент не е отговарял на условията и критериите на наредбата. съгласно Наредба № 38 до 15 януари беше времето, когато се подаваха заявления за включване в списъка по Наредба № 38. До 31 януари се получават становища от националните консултанти и до 15 февруари списъкът трябва да бъде обнародван на сайта на министерството за получаване на становища. Аз също се срещах с представители на тази пациентска организация, както и с представителите на Пациентската организация „Защита на пациентите с редки заболявания”. Поел съм ангажимент пред тях, че ще направим всичко възможно – първо, това заболяване да бъде включено в Наредба № от 2013 г., а възможностите, които впоследствие ще има – да влезе в позитивната листа. Това е тема, която може би впоследствие, в следващите няколко месеца ще стане ясно дали е възможна. Знаете, че съгласно Наредбата за цени и реимбурсиране, за да се плаща един продукт в България от Националната здравноосигурителна каса, трябва да се реферира с други държави, да се продава в други държави и да се плаща от техните здравноосигурителни фондове. Надявам се, че и производителят, и вносителят ще предприемат такива действия, за да гарантираме лечението на тези пациенти. Госпожо Манолова, за реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. Благодаря за Вашата ангажираност. Надявам се, че ще направите всичко възможно това коварно заболяване да бъде включено в Наредба № и това да даде възможност лекарството срещу това заболяване да бъде поето от българската държава. Няма даже да Ви припомням, че в края на миналата година предложих законодателни промени, които да облекчат включването на редки болести в наредбата, регламентираща заплащането за тях, защото искам разговорът ни да бъде в конструктивен тон. Само ще Ви кажа, че наистина става дума за около двадесет души. Това са Валентина от Кюстендил, Софúя от Благоевград, Валентин от Горна Оряховица, Христо от Варна, Здравко от с. Багренци – Кюстендилско, Кирилка от Благоевград, Жеко от София, Георги от Благоевград и други, които наистина имат страшна нужда от подкрепа от страна на българската държава, за да удължат живота си, за да могат да дочакат разработването на лекарство, което не просто да забавя, а да лекува болестта. Аз познавам част от тези хора, познавам лично и председателя на Асоциацията на болните от ФАБ и мога да Ви уверя, че това са активни, смели и до вчера успяващи хора, които не биха молили помощ от държавата, ако наистина не ставаше дума за едно скъпо струващо лечение, което повечето от тях не могат да си позволят. Искам да Ви обърна внимание, че това не е просто молба за помощ. Това е напомняне за ангажимента на българската държава, за напомняне на ангажимента на Парламента, за напомняне ангажимента на българското правителство и на Вас като здравен министър – да осигурите живота и здравето на тези хора, защото опазването и гарантирането на живота на българските граждани е висша ценност и спрямо българската Конституция. Нека да положим усилия заедно и в крайна сметка да има резултат! Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, обсъждали сме Вашето предложение за нормативни промени и включването по всяко време на годината на заболявания в Наредба № 38. Тогава коментирахме, че не е възможно да става по начина, по който Вие предлагате, тъй като в края на всяка година се гласува бюджет от Народното събрание и той определя параметрите, за които Националната здравноосигурителна каса или държавата ще плаща. Конкретно за този казус. Безспорно Вие изброихте имена на смели хора, но не просто имена. Зад тези имена стоят човешки съдби, стои болка, стои отчаяние. Аз гарантирам, че ще положа всички усилия, така че те да имат шанс за живот. Благодаря. Преминаваме към питане от народните представители Станка Шайлекова и Гинче Караминова относно Средносрочната рамкова инвестиционна програма. Заповядайте, госпожо Шайлекова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо министър, Онкологичните заболявания са сериозен здравно-социален и обществено-икономически фактор както в България, така и в целия свят. Според световната здравна статистика всяка година в света повече от десет милиона се диагностицират с рак. До 2020 г. новооткритите случаи ще достигнат повече от 20 милиона души. Повече от 6 милиона всяка година умират от рак, а това е 12% от смъртността в света годишно. В България всяка година 35 хиляди човека научават, че са болни от страшната болест. В момента онкоболните наброяват над 300 хиляди. Всяка година, за жалост, 22 хиляди умират от страшната болест. Този висок процент на смъртност би могъл да бъде намален, ако се използва съвременна апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания. В тази посока е и нашето питане: във връзка с проект „Средносрочна рамкова инвестиционна програма”, чиято основна цел е оборудване с медицинска техника на комплексните онкологични центрове, нашият въпрос е: колко средства от европейските фондове са инвестирани, на какъв етап от изпълнението е проектът и кога се очаква неговото финализиране? Благодаря.

Ви уведомявам следното. Министерството на здравеопазването е бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ в подкрепа, реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации

Компонент едно – осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи на десет лечебни заведения с регионално значение. Компонент две – преструктуриране на съществуващи сгради за купуване на оборудване и строително-ремонтни дейности за осем дома за медико-социални грижи. Компонент три – строително-ремонтни дейности за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение на три лечебни заведения с национално значение, които са Специализираната болница по активно лечение на онкологични заболявания, Университетската многопрофилна болница „Александровска” и Университетската болница „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна. Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на обща стойност 147 млн. 978 хил. 554 лв. Основните дейности на проектите са насочени към закупуване на съвременна апаратура за онкодиагностика и лъчелечение и извършване на строително ремонтни дейности в съответствие с нуждите на оборудването в болниците. Бяха проведени множество срещи с водещи и български експерти за оптимизиране на параметрите на различните апарати с цел гарантиране на прозрачност, обективност и равнопоставеност пред всички участници в обществените поръчки.

След проведени обществени поръчки от месец август 2012 г. досега са сключени 75 договора на стойност 109 млн. млн. 300 хил. лв. С избраните изпълнители част от договорите са за доставка на медицинска апаратура, а друга част са за извършване на строително ремонтни дейности, които са в етап на изпълнение. В рамките на спестения от общественитe поръчки финансов ресурс се очаква в Оперативна програма „Регионално развитие” да се обяви нова покана за подаване на проектни предложения от лечебните заведения, включени като резерви в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ на Министерството на здравеопазването. Такава покана ще бъде отправена към Многопрофилната болница за активно лечение в град Габрово и Многопрофилната болница за активно лечение в град Стара Загора. По Компонент едно са сключени договори за строително-ремонтни дейности и доставка на основната нова апаратура за образна диагностика, в това число ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, рентгенови апарати и други. В съответствие с изискванията на оборудването са стартирали строително-монтажните работи и строителен надзор в лечебните заведения. Напредъкът на изпълнението на отделните проекти е различен с оглед спецификата на вида оборудване и нуждата от строително-ремонтни дейности. От месец януари тази година стартира поетапната доставка на апаратура в различните лечебни заведения. По Компонент две успешно бяха проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за строително-ремонтни дейности и строителен надзор. Сключени са договори с избраните изпълнители за всички дома за медико-социални грижи и предстои стартиране на същинските дейности. Следва да се има предвид, че изпълнението на този компонент е тясно свързан с успешното реализиране на проекта в посока семейство, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в който освен Министерството на здравеопазването, партньори са Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. По този компонент предстои обявяване на обществена поръчка за специализирано оборудване за нуждите на децата в домовете. С цел осигуряване на външен мониторинг по провежданата процедура за строителство, осигуряване на прозрачност и гарантиране на безпристрастност на реализирането й бе сключено споразумение за партньорство с Асоциация „Прозрачност без граници”. По Компонент

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, господин министър, колеги! На 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака. За първи път този ден е отбелязан през 2005 г., за да се напомни за опасността и разпространението на онкологичните заболявания. Последното мащабно онкологично проучване показва, че с относително висока смъртност от онкологични заболявания за 2009 г. са областите Шумен, Перник, Варна, Добрич, Кюстендил. Разбира се, данните се променят в годините. Следващата година се сочат по-голям брой смъртни случаи в Северозападния район – 262 души на 100 хиляди население, а в Югозападния – 200 души на 100 хиляди население. Като области напред в черната статистика са Плевен, Враца, Монтана, Габрово, Велико Търново и Пловдив. Всеки човек е уникална личност и е необходимо да му се предоставят условия за лечение и профилактика на това тежко заболяване. Въвеждането на модерна техника и апаратура ще повиши успеваемостта и ще съкрати времето за лечение на туморните заболявания. Грижата на държавата за болните хора е изключително важна не само за лечение, но и за ранното диагностициране на болестта. Във връзка с тази статистика

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Караминова, бих искала да добавя, че по Компонент три вече са сключени договорите с избраните изпълнители и към момента е доставена част от апаратурата, предвидена за оборудване на някои лечебни заведения. Вече е доставена част от апаратурата за Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД – София, като в изпълнение на предложените графици ще бъдат доставени и останалите апарати. Сключени са договори за цялото предвидено оборудване за Специализираната болница по активно лечение по онкология – София, и Университетската болница „Света Марина” – Варна, като поради спецификата доставката е тясно свързана с изпълнението на строително-ремонтните дейности. Стартирали са всички дейности по строително-ремонтните работи в двете лечебни заведения, като изпълнението върви съгласно заложените в договорите срокове. Бих искала да кажа, че в изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма се реализират приоритетите на правителството по отношение на сектор „Здравеопазване”, а именно да се модернизира и обнови инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост в капитала, като предпоставка да се насърчи качественото и достъпно здравеопазване. Друга цел е подобряването на благосъстоянието на населението и устойчивото развитие на градските ареали, както и да се осигури много по-високо качество на живот. Разбира се, част от този проект е осигуряване на ново по-добро качество по-добро качество на живот на децата от нула до тригодишна възраст, настанени в домовете за медико-социални грижи. Бих искала да кажа, че и в процеса на деинституционализацията,

можем да стартираме обновяването на домовете за медико-социални грижи както с нови услуги за децата, така и с извеждането им в съвсем друга среда. Освен това, отново категорично заявявам, че Министерството на здравеопазването изпълнява не само заложените в Средносрочната рамкова инвестиционна програма цели, но се ангажира и с други проекти.

чиято грижа основно за доставката на тези лекарствени продукти е на лечебните заведения, защото там се провеждат търговете. Но и с това се ангажирахме и от вчера доставките са регулярни. Говорили сме с фирмата вносител и сме гарантирали, че няма да има нарушения на терапевтичната схема за лечение на хората с онкологични заболявания. Благодаря. Заповядайте, госпожо Шайлекова, за отношение. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор, който дадохте на нашето питане.

Това че снабдявате онкологичните центрове с нова модерна апаратура, благодарение на европейските пари, означава ранна диагностика, ранно, навременно лечение. Вярвам, че максимален брой онкоболни ще имат достъп до това лечение. Само така те ще бъдат в полза на нашето общество. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Мая Манолова относно възстановяване на диалога между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса със съсловните организации. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо министър, за съжаление, не мога да споделя ентусиазма, който звучеше от задаващите предния въпрос, по отношение на успехите в подпомагането на онкоболните, както за снабдяването с лекарства, така и като цялост от тяхното лечение. Очакването е за повече самокритичност в ситуация, в която продължават проблемите с липсата на лекарства и с несвоевременното им снабдяване до хората, които се нуждаят от тях. В крайна сметка, това е Ваша отговорност и Ваша съвест. Преминавам към моя въпрос. В края на управленския мандат на ГЕРБ нормално все по-често ще става дума за Вашите предизборни обещания и за това как успяхте да ги изпълните и в какво състояние оставяте сферите, за които отговаряте. Ще припомня за пореден път, че един от ангажиментите, които пое ГЕРБ в сферата на здравеопазването, беше възстановяване на договорното начало и поддържане на коректни, активни и прозрачни отношения със съсловните организации.

не просто разрив, а пълен срив в отношенията на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса с Лекарския съюз, доколкото и двата най-важни документи, които регламентират основите на здравеопазването през 2013 г., не бяха подписани и откровено бяха бойкотирани от Българския лекарски съюз. Става дума за Националния рамков договор за 2013 г. и за Договора за цените и обемите на медицинските дейности през следващата година. И двата документа не бяха подписани от Българския лекарски съюз и бяха приети едностранно – единият с постановление на Министерския съвет, другият с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Затова моят въпрос към Вас е: ще предприемете ли някакви мерки за затопляне на отношенията с Българския лекарски съюз? Защото в крайна сметка това не е Ваш личен въпрос, това е въпрос, който се отнася до здравето на всички български граждани, до всички български пациенти. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, информирам Ви, че никога не са прекъсвали добрите отношения и диалога между Министерството на здравеопазването и Лекарският съюз, за да има нужда от възстановяване. Министерството на здравеопазването в своята работа по нормативни, важни и стратегически актове винаги осъществява взаимодействие с представители на Българския лекарски съюз, когато се налага – с ръководството на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с представителите на останалите съсловни организации и с представители на пациентски организации. Така беше и в периода, когато се изработваха нормативните актове, които се издават по реда на Закона за здравното осигуряване – чл. 45, и определят основния пакет от извънболничната и болнична помощ,

останалите съсловни организации и Надзорният съвет на Здравната каса взеха активно участие в изготвянето на Наредба № 40 и Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, е подкрепен с тристранен протокол, от който е видно, че е имало консенсус по отношение на промените в основния пакет. Много от промените даже са направени по искане и инициатива на Разбира се, впоследствие, на събора на Българския лекарски съюз, не беше прието да се подпише Национален рамков договор, който се сключва между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Участието на министъра на здравеопазването е по отношение на това, че той го преподписва и го обнародва в „Държавен вестник”, а не участва в преговорите. Обемите и цените на медицинските дейности не са даже елемент на Национален рамков договор, а те са отделен акт, в който министърът на здравеопазването също не участва. този акт на събора на Българския лекарски съюз не е постъпвало нито писмо, нито искане от Българския лекарски съюз, свързано с претенции по отношение на наредбите на министъра на здравеопазването, приети на основание Закона за здравното осигуряване, освен писмата, които са в потвърждение на договореностите, отразени в общия протокол от заседанията. Освен че нормативният ред не делегира пряко участие на министъра на здравеопазването в изготвянето на Националния рамков договор, Ви информирам, че няма постъпил сигнал от Българския лекарски съюз с претенции към политиката на Министерството на здравеопазването. Благодаря. Благодаря. За реплика – госпожа Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, пълната липса на самокритичност към Вашата дейност направо ме изумява. Оставя ме без думи. Вие очевидно не сте разбрали какво се случи на събора на Лекарския съюз. Ами там българските лекари Ви гласуваха вот на недоверие. Гласуваха вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов за неговата здравна политика с 224 „против” срещу 27 „за”. Какво направихте след това? Предприехте наказателна акция срещу Българския лекарски съюз, първо, чрез извършените законодателни промени, с които абсолютно изключихте Лекарският съюз от диалога и неглирижирахте неговата дейност. Второ, с промяната на цените и обемите на медицинските дейности за 2013 г. Това, което беше договорено с Лекарския съюз, беше драстично снижено. Затова и Лекарският съюз отказа да подпише този изключително важен за здравната дейност през 2013 г. документ и Вие си го приехте едностранно с акт на Министерския съвет. Очевидно само Вие не сте чули, че след това Ваше действие Българският лекарски съюз заяви, че ще отнесе въпроса в съда. Заяви, че ще отнесе въпроса пред Европейския парламент и Европейската комисия за системно погазване на здравното законодателство в България от страна на Националната здравноосигурителна каса, очевидно с Ваша благословия. Ако това са нормални отношения и съществуване на диалог, аз наистина нямам какво да добавя. Но искам да Ви кажа, че в резултат на тоталния разрив на Вашите отношения с Лекарския съюз страдат не просто лекарите, които все по-често напускат страната, страдат и българските пациенти, защото резултатът е недофинансиране на здравния сектор, защото резултатът е, че българският пациент трябва да бърка в пробития си джоб да си доплаща за здраве, при положение че парите системно се източват от Националната здравноосигурителна каса. Все още имате няколко месеца да направите стъпки за подобряване на отношенията си с Лекарския съюз, защото залогът на това са българските пациенти.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, аз трудно си обяснявах понякога Вашето поведение, но сега Вие казахте на какво се дължи.

В момента има работни групи, които са сформирани в министерството, по промяната на редица нормативни актове и представители на Българския обсъждането на промените в тези нормативни актове. Например в Закона за здравето, въпреки краткия срок и въпреки коментара от Ваша страна, че ние дори може би не си говорим, те вече са изразили и писмено становище, а и участват в работата на работните групи. Аз Ви гарантирам, че няма да нарушим стила на работа, който е въведен, и винаги ще търсим консенсус между съсловните организации по важни не само за лекарите, но и за цялото ни общество въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към въпросите към министъра на отбраната господин Аню Ангелов. Първият въпрос е от народния представител Атанас Мерджанов относно състоянието и бъдещето на

господин министър, в резултат на Вашето управление като министър бяха закрити и сериозно редуцирани редица гарнизони в Република България. Такава е съдбата на Врачанския гарнизон. Няма да говоря за тежката и нерадостна участ на стотици семейства. По този въпрос моят колега Георги Божинов Ви питаше и Вие не можахте да дадете смислен отговор, но това ще лежи на Вашата съвест. Поводът за въпроса ми към Вас е загрижеността и питането на различни представители на военно-патриотични организации и е свързано със съдбата на военната автомобилна и автобронетанкова техника под наименованието „Полкова музейна сбирка”, намираща се в поделение 24310 във Враца. Тя включва около 50 ина изключително ценни и в много добро състояние образци, на които днес могат да завидят редица европейски музеи. В медиите изтече информация, че е отправено искане от страна на областния управител на Враца Пепа Владимирова, за стопанисването и управлението на въпросната музейна сбирка. В тази връзка моят въпрос към Вас е: каква е съдбата на въпросната музейна сбирка на тази безценна материална част,

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мерджанов, аз съм закрил един гарнизон, въпреки че той не е закрит и сега ще разберете защо. По времето на управлението на всички други партии преди ГЕРБ са закрити 40 гарнизона, не един.

То се нарича „База за съхранение на бронетанкова техника, автомобилна техника и специални машини” – продължава да действа, и ще продължи да действа. В рамките на това поделение е и този музей. Той е държавна собственост – всички експонати. Съхранява се много добре и се стопанисва от това поделение, което преди малко посочих. Така че единственото вярно е това, че има музей. Благодаря

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги от ГЕРБ, аз не виждам на какво се радвате – на остроумието на министъра, който така безцеремонно се отнася към живата сила пък и към техниката?! На Вашия отговор, господин министър. Искам само да припомня, че в така наречената „Полкова музейна сбирка” се съдържат безценни находки командирски коли с висока проходимост тип джипове: КДФ-82 „Кубелваген”; руския „Вилис” – ГАЗ-67; хибридния ГАЗ М-72 „Победа”, ползван като служебен автомобил от министъра на Народната отбрана ген. Иван Михайлов;

Тогава със същият патриотичен плам ми отговорихте от тази трибуна, че те ще се съхраняват и ще бъдат в съответния музей. Какво беше нашето учудване, когато разбираме, че редица от тези експонати попадат в чужди музейни колекционерски сбирки. Ние имаме реални опасения, че същото ще се случи и с въпросната музейна полкова сбирка. След като Вие сте, казано по народному, толкова ербап и съхранявате въпросната музейна техника, бихте ли дали дума тук, от трибуната на Народното събрание, че в ден, определен от Вас, ще поканите представители на военно-патриотичните

изглежда не сте ме чули, когато отговарях. Това поделение е действащо, в рамките на това поделение е този музей и по всяко време всеки един представител може да поиска да влезе и да разгледа музея. Така че няма защо аз да издавам някакви заповеди. Що се касае до експонатите, така наречени „Майбах”, ако не ме лъже паметта, през 2008 г. стана тази кражба. Да си спомняте кой беше на власт тогава? В момента тези експонати са възстановени от Министерството на отбраната и ще бъдат изложени в град Ямбол, в така наречения Музей на бойната слава. Сега се числят на Националния военноисторически музей. Така че мога да Ви уверя, че нито един „Майбах” не е изчезнал и няма да изчезне поне до юли месец тази година. Благодаря Въпрос от народния представител Волен Сидеров относно намеренията на Министерството на отбраната и правителството да закупят употребявани многоцелеви изтребители F-16. Слушаме Ви, господин Сидеров. Уважаеми господин министър, в края на миналата година правителството Ви възложи да проучите до 1 март възможностите за закупуване на многоцелеви изтребители за Българските От проведена през януари кръгла маса по тази тема стана ясно, че предпочитанията на Министерството на отбраната клонят към придобиване на девет употребявани F-16 от Португалия. Това бе потвърдено от участниците в кръглата маса, сред които бяха командващия ВВС – ген. Константин Попов и заместникът му ген. Румен Радев. В печата излязоха подробности, че самолетите са произведени през 80-те години на миналия век и сделката ще бъде за 700 млн. лв. Това е много повече от сумата 268 млн. долара, която Португалия е платила през 1999 г. на САЩ, при това за покупка на 25 употребявани F-16, блок 15. Въпросите ми към Вас са: Защо е пренебрегната напълно процедурата за конкурс и търг? Какви са офертите на „Грипен” и „Еврофайтър” и с какво те са по-лоши от F-16? Защо ще се купуват самолети трета ръка вместо да се модернизират по-новите МиГ-29? Откъде ще дойдат парите за F-16 след като не са планирани в бюджета за 2013 г.? Кой и къде ще извършва ремонтите и техническото обслужване на самолетите? Кои фирми на какви цени ще доставят резервни части и въоръжение, при положение че изтребителите вече не се произвеждат в САЩ? За отговор – министър Ангелов. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Сидеров, Вие ми задавате не един, а шест актуални въпроса. Трудно ще се вместя в рамките на три минути, но ще направя всичко възможно това да стане. Първо, процедура за конкурс се обявява, когато се закупува ново въоръжение, което е собственост на участваща в конкурса фирма производител. В нашия случай, с оглед на повечето предложени цени за нови самолети, далеч надхвърлящи покупателните възможности на българската държава, такъв подход би изключил възможността да се закупят използвани самолети, собственост на определена държава, имащи достатъчен ресурс от часове, за да се експлоатират в продължение на не по-малко от 20 години. Това е едно от основните изисквания, което сме поставили. Второ, все още няма решение за закупуване на определен тип многоцелеви изтребител. Щом няма решение, няма как да Ви информирам кой и как ще извърши ремонта и ще доставя резервните части. Колкото до цитираната от Вас дискусия – участвалите членове на проектния екип са военни, а не e Министерството на отбраната и са представили организацията на работата по проекта, военнотехническите изисквания към бъдещия нов тип боен самолет, както и методиката и математическия модел за анализ на предложението. В резултат на продължилите две години анализи на постъпилите 15 пакета с предложения за нови и използвани самолети, както и на прогнозните възможности на бюджета за отбрана за периода 2014-2020 г., с доклада си до Министерския съвет съм поискал и ни е даден мандат за преговори с четири държави – Италия, Португалия, САЩ и Швеция. В този смисъл цитираните от Вас типове „Грипен” и „Юрофайтър” са включени в тези преговори. Трето, цитираната от Вас цена 700 милиона не е цената, на която и да е доставка на бойни самолети. Това са възможностите за заделяне на средства от бюджета за отбрана чрез преструктуриране на разходите за периода от 2014 до 2020 необходими за закупуване на въоръжение и наземно оборудване, за обучение, за техническа поддръжка и включват всички експлоатационни разходи за посочения период, всички полети, които тези самолети ще изпълняват в изпълнение на задачите на ВВС. Ето защо механичното делене на средствата на 9 броя самолети и обявяването на резултата за цената на единичен самолет е крайно елементарен подход към ценообразуването за такъв сложен проект. Четвърто, наречените от Вас по-нови самолети МиГ-29, все пак са произведени преди 25 години. Както и да ги модернизираме, не могат да постигнат необходимите изисквания за съвместимост, съгласно стандартите на НАТО. Още повече в момента срещаме определени затруднения в поддръжката на тази техника и изпълнението на договора от фирмата-производител. Даже удържахме гаранцията й за неизпълнение в срок на сключения договор. Освен това през миналата година изтече летателният ресурс на МиГ-21, а догодина изтича на СУ 25. От правителството Костов насам три правителства са знаели този факт и не са направили нищо, за да се реши този проблем. За да си осигурим пълна прозрачност, равнопоставеност и конкурентоспособност на горепосочените държави са изпратени детайлни описания на методологията и критериите за избора.

Господин министър, първо ще започна с неистината, която казахте преди малко. Не е вярно, че МиГ-29 не са приспособими към натовските стандарти. В Полша Полша ползваха и мисля, че още ползват МиГ-29, това е страна – членка на НАТО. Колкото до самата сделка, тя бе възложена от Министерския съвет. Тоест даден Ви е мандат. Така пише в стенограмата на Министерския съвет

Много е тревожно, че ще се купуват самолети, които специалистите и пилотите наричат „най-скъпите прахосмукачки в света”, тъй като системите за всмукване на въздух

на американците, ходят да метат. Това е повод за подигравка от страна на пилоти и специалисти, че се купуват самолети, които вече не се произвеждат в Щатите. Резервните части и поддръжката им ще бъдат

за това, че ще поддържат едни самолети, които са не само морално остарели, а ще бъдат и физически остарели, и е абсурд да бъдат използвани Повтаря се това, което правеха Вашите предшественици от НДСВ и всъщност Ваши биологически създатели. Те купуваха фрегати, които бяха ръждясали и негодни за нищо, Вие сега купувате самолети, които не стават за нищо, изтърбушвани са няколко пъти и са трета ръка, плюс това на цена, която е по-висока дори

Имам мненията на българските пилоти, които са летели и на трите типа самолети, за които се водят преговори. В нито едно становище на пилоти,

Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, министър Ангелов. Преминаваме към отговорите на министъра на културата господин Вежди Рашидов. Първа ще развие своя въпрос госпожа Милена Христова относно изказване на директора на Националния исторически музей за отрицателен икономически принос на хората, живеещи в кварталите „Столипиново” – Пловдив, и „Факултета” – София. Слушаме Ви, госпожо Христова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, задавам въпроса си във връзка с изказване на директора на Националния исторически музей господин Божидар Димитров Димитров по Националната телевизия, в което изказване той коментира Законопроекта за българското гражданство, с който се дава възможност на чужденци при инвестиция над определена сума да получават българско гражданство по облекчен режим. Там господин Димитров си позволява да направи една асоциация с българските граждани, които живеят в кварталите „Столипиново” в Пловдив и „Факултета” в София, като заявява, че цитирам: „Техният принос към развитието на нацията и държавата е с отрицателен принос, докато тези хора – визирайки чужденците – ще плащат данъци.” Това, господин министър, ме накара да задам своя въпрос и да Ви питам, тъй като

публично, медийно, по този начин да обижда, да насажда омраза и да внушава, че тези български граждани живеещи в „Столипиново” и във „Факултета”, виждате ли, са по-малко български граждани от останалите или, не дай си Боже, са по-малко български граждани, достойни български граждани от чужденците, които ще направят инвестиция над определена сума в България? Това за мен е едно недопустимо изказване. Аз искам да чуя Вашето мнение, искам да чуя дали Вие ще вземете някакви мерки, какви ще бъдат те, кога ще го направите, за да видим докога ще се продължава определени хора...

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! Националният исторически музей е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с бюджетни кредити и е самостоятелно юридическо лице с автономно управление. Министърът на културата няма юридическо основание да санкционира директора на Националния По отношение на самото изказване мисля, че сме демократична държава със свобода на словото. Професор Димитров е интелигентен човек и уважаван учен със свое мнение и сам носи отговорност за думите си. Що се отнася до личното ми мнение смятам, че всички граждани на Република България трябва да са равнопоставени. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, аз не съм доволна от Вашия отговор. Бих искала да ми отговорите на въпроса: министърът на културата ли назначава директора на Националния исторически музей? Националният исторически музей с принципал Министерството на културата ли е? Ако тези неща са така, то следва, че господин Божидар Димитров е длъжностно лице в този си смисъл. Не смятам, че едно длъжностно лице – независимо какъв пост заема, в която и да е институция, първостепенен или второстепенен разпоредил с бюджетни кредити, да се изказва по този начин и да насажда такава омраза и такова внушение. Това е публично изявление в качеството му на директор на Националния исторически музей, не в личното качество на Божидар Димитров, който е уважаван

работят, имат деца, които също са български граждани, и плащат данъци. Повярвайте ми! Не заслужават да бъдат пренебрегвани и заклеймявани по този начин. Вие трябва да застанете и да кажете какво приемате за нормално в това изказване и като Ваш служител, така да го кажа, защото Вие сте принципал на Националния исторически музей, какво ще направите в този случай? Вярно е, че сме демократична държава, вярно е, че всеки може да каже каквото иска, но не можем да насаждаме омраза и внушение между българските граждани, че едните са по-равни от другите. Госпожо председател, господа народни представители, госпожо Христова! Нямаше да отговарям, но ще Ви кажа няколко думи. Вижте, тук има един малък разнобой. Ако Божидар Димитров не си върши работата като директор на музея и неговото основно задължение – да се грижи за културно-историческото наследство, ако има нарушения в областта, в която е директор и второстепенен разпоредител, пет минути няма да се замисля. Но, аз не съм Българска телевизия, за да коригирам изказванията и не сме медийно пространство. Сега ще Ви дам един пример. Ако един депутат ме наскърби и обиди, това не значи, че аз трябва да съдя Народното събрание. Много Ви моля, не ме вкарвайте в това.

Да, аз съм за любов, а не за война. Ако това Ви харесва – обичам и хубавите жени, обичам и любовта между хората, обичам си внучките, обичта е много хубаво нещо. Стискам зъби дори да обичам.

Въпрос от народния представител Станислав Станилов относно опазване паметник на културата – летище Божурище. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, бившето армейско летище в Божурище е едно от най-старите в Република България. На 30 януари 2008 г. то е обявено за паметник на културата с национално значение. Паметникът включва пистата, старата аерогара и няколко прилежащи постройки. Българските любители на авиацията, които ме информираха за този случай, са възмутени, че собственикът на терена на летището, фирмата „Индустриален парк”, не се грижи добросъвестно за опазването на сградите и не са предприети необходимите действия произтичащи от статута на паметник на културата. Летището е пустеещо и занемарено. Сградата на първата аерогара в България е пред срутване, вътре в хангарите е поникнала буйна растителност, парашутната зала е в разруха и така нататък. В тази връзка моля да ми отговорите какви предписания са дадени от Министерството на културата за опазване на паметника на културата – летище Божурище. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми проф. Станилов! Летище Божурище е собственост на акционерно дружество „Индустриален парк София” АД, като сделката по придобиването му е реализирана от областния управител на Софийска област през 2007 г. „Летищен комплекс Божурище” е деклариран като „групова урбанистична и историческа недвижима културна ценност” през юли 2010 г., като са определени териториален обхват и временни предписания за опазване. До месец ноември 2012 г. в Министерството на културата не са получавани сигнали за състоянието на комплекса. След постъпила в края на миналата година информация и сигнал от господин Красимир Велчев проверките установиха, че сградите в комплекса не се използват и не се поддържат, с изключение на две, които са предоставени на охраната на обекта. Части от мазилките на монолитните сгради са в много лошо състояние. На много места липсва остъкляването. Ламаринената покривна обшивка и винкелите на остъкляването са корозирали. Не се забелязват компрометирани елементи от носещите конструкции на сградите. В комплекса се намират три паметни знака: на полк. Стефан Калъпчиев – летец-парашутист, майстор на спорта, загинал през 1964 г.; на загинали при изпълнение на служебния си дълг парашутисти и на българските самолетостроители, поставен през 1995 г. На територията на летището няма паметници на български летци, загинали по време на войните. Пространството около сградите и паметните знаци е обрасло с ниска растителност, както Вие самия казахте. Във връзка с решение с решение на Националния институт за недвижимо културно наследство за провеждане на снимки за игрален филм, монтиране на необходимите съоръжения и декори край пистата, по протежение протежение на южната й страна е направен пясъчен насип с дължина около 350 метра, ширина 1-1,5 метра и с височина между 50 и 80 сантиметра. Този насип е трябвало да бъде премахнат веднага след приключването на снимките. Уважаеми професор Станилов, в отговор на въпроса Ви за опазването на летищния комплекс, Министерството на културата е предприело следните действия: На собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение, касаещ сградите в рамките на летището. Наложена е глоба, съгласно Закона за културното наследство. Също така сме разпоредили: Първо, да се премахне пясъчният насип южно от пистата и зоната да бъде рекултивирана като се използва депонираният хумус. да се почисти растителността около сградите в „Исторически летищен комплекс – Божурище”. На трето място, да бъдат почистени паметните знаци и прилежащата им територия в груповата урбанистична и историческа недвижима културна ценност – „Исторически летищен комплекс – Божурище”.

специално с поддръжката – третият въпрос е друг, че според административната практика все пак за тези опущения, за тази безстопанственост все пак трябва да отговарят ресорните длъжности – заместник-министърът по опазване паметниците хората около него, целият му екип и така нататък. Защо те не са обърнали внимание досега, а трябваше колегата Красимир Велчев – председател на Парламентарната група на ГЕРБ, да обръща внимание точно точно в този момент на това състояние на паметника? Моят въпрос – ако имах възможност да Ви задам друг въпрос, щеше да бъде:

Госпожо председател, господа депутати! Уважаеми господин Станилов,

италианска фирма. Онова, което Министерството на културата може да направи върху чужд имот, е да има методически контрол. Да, там са направени по сигнали две проверки. Едната проверка е от миналата година, по сигнал разбира се. Другата проверка е тази, която скоро направихме, по сигнал на господин Велчев. Установихме това, което и Вие сте установили. Ние нямаме разминаване в това, което виждаме. Да, наложили сме глоба, те дойдоха да си приемат глобата и се подписаха. Доколкото знам, обжалват. Това е истината. За да можем нещо да направим върху този паметник, ние можем да осъществяваме методически контрол, но върху чужд имот не можем да направим нищо, господин Станилов. Знаете това добре. Така че нека да не остава погрешно мнение, защото не на всичко, което е със статут „паметник на културата”, собственик е държавата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросът ми за Държавния културен институт в гр. Балчик е провокиран, за съжаление, от твърдото ми убеждение, че там нещата не се случват както трябва, но се надявам да ме опровергаете. Започвам от това, че през 2011 г., ако не се лъжа, имаше серия протести, в резултат на което това правителство взе решение за разделяне на собствеността там между Министерството на културата, което, доколкото ми е известно, стопанисва едната част, която касае сградния фонд, и Ботаническата градина към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, която стопанисва декарите с градините. Разбира се, става дума за така наречения Дворец на румънската царица. Това наистина е един от сериозните културни паметници на държавата, той е обявен за национален културен паметник. Безспорно привлича много туристи. Доколкото знам, става дума за около 270 хил. души годишно, тоест този паметник на практика се издържа от собствените си приходи. Във връзка с това за мен е важно да Ви попитам няколко неща: Първо, вярно ли е, че хотелската част и плажът са дадени на различни фирми? За мен е непонятно защо. Ако ще го издържа по някакъв начин Министерството на културата, защо там трябва да има фирми? Още повече цялата тази част е хотелска, там почти няма друго. Работи ли изобщо в момента хотелската част? Вярно ли е, че посетителите в този културен паметник всъщност плащат по два билета? Защото трябва да платят един билет за хотелската част, доколкото знам, и, втори билет, за да разгледат градината. Става дума все пак за един далече неголям по обем паметник. Изобщо какви са задачите, поставени пред така наречения „Държавен културен институт” и съответно изпълнява ли ги той? Това, последното, за мен е изключително важно – какво сме им поръчали и всъщност какво изпълняват? Искам само да Ви кажа, че тук гледам едно изявление на д-р Ивелина Радилова – директор на Културния институт, която в едно интервю казва, че Балчик е място, в което се срещат седем цивилизации, но по всичко личи, че последната е най-лоша от тях. Тоест, според нея, по време на Римското управление тези земи са се управлявали по-добре, отколкото по времето на ГЕРБ. Не знам дали ще успеете да ме опровергаете. За отговор – министър Рашидов. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Архитектурно-парков комплекс „Двореца” към министъра на културата е създаден през 2000 г. с Постановление на Министерския съвет, като през 2002 г. е обявен за групова недвижима културна ценност с национално значение и паметник на градинското и парково изкуство. През 2004 г. „Двореца” – Балчик, е преобразуван в Държавен културен институт с предмет на дейност: опазване и разпространение на културни ценности, осъществяване на културни дейности и прояви и осигуряване на условия за съхраняване, опазване и експониране на движимите и недвижимите културни ценности. Основните задачи на Културния център са опазване и развитие на комплекса, организиране на изложби, музейни експозиции, концерти, фестивали, художествени и фотографски пленери и други, реставрация на културни ценности и дейности по популяризирането на културното наследство. По отношение на опазване на културното наследство в комплекса, през последните 10 години Министерството на културата е направило огромни инвестиции за възстановяване, реставриране и опазване на двореца – както на сградите, така и на терена и парка. През последните години са реализирани редица дейности, свързани с международното сътрудничество. Предстои да се реализира Проект за реставрация на стенописите в параклиса „Успение Богородично”. Извършват се и дейности по проучването на архивни и библиотечни фондове, свързани с историческото развитие на комплекса. Финансовите показатели на института в последните години устойчиво се подобряват, като само за изминалата 2012 г. собствените приходи възлизат на над 1 млн. 300 хил. лв. През април 2011 г., за да отговори на обществените очаквания за подобряване, опазване и развитие на комплекса, както и на претенциите на университетската общност за използването на ботаническата градина, Министерският съвет прие решение за съвместно ползване, с което предостави безвъзмездно за управление на Софийския университет „Св. Климент Охридски” теренът с площ от 181 декара, а на Министерството на културата – намиращите се в имота сгради. В изпълнение на горното решение, Министерството на културата предприе опити за подписване на споразумение, което да удовлетворява желанието и потребностите на двете страни за съвместно стопанисване и управление на комплекса в интерес на обществеността, както въвеждането на справедливо разпределение на приходите и режима за охрана и допуск в обекта.

да администрира приходите от входните билети, които да се инвестират в стопанисване и развитие на комплекса. В министерството категоричната позиция е, че управлението на комплекса следва да се извършва в рамките на решението на Министерския съвет, като всички приходи от предоставените за управление имоти се реинвестират в дейности по поддържането, опазването и развитието. въпреки невъзможността за постигане на този етап на взаимно приемливо споразумение с университета, Ви уверявам, че Министерството на културата чрез културния си институт изпълнява възложените му от закона задачи, като управлява комплекса отговорно, осигурявайки необходимите условия за съхранение, опазване и експониране на недвижимите културни ценности и същевременно постига устойчивост и добри финансови резултати.

Уважаеми господин Рашидов, не мога да се съглася с Вашето твърдение за отговорното управление от страна на Министерството на културата и на сегашната управа по няколко прости причини. Всъщност Вие така и не ми отговорихте на въпроса кои са задачите, поставени пред този институт. Според мен там се използват много малка част от възможностите. Става дума за паметник, който би могъл да направи много повече. Неслучайно Ви зададох въпроса дали в момента работи. Доколкото знам, в момента хотелската част не приема. Хубаво, да речем, че правят някакъв ремонт, някой ден ще го завършат. Това не е най-големият проблем.

Двувластието ни прави да съществуваме в криви огледала. То може да бъде ликвидирано само от Министерския съвет. Необходима е само политическа воля”. Това казва жената, която Вие сте назначили. Според нейното мнение вината за това, че нещата не се случват, е във Вашата градина. Добре е да се разберете кой е виновен.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Ще си позволя да кажа няколко думи. Основателни са думите на директорката на музея.

Целта е „да могат студентите и академичните учени да могат да развиват Ботаническата градина, което би било полезно”. В това не виждаме нищо лошо.

Ще напомня, че в рамките на десет години се водят съдебни дела за собствеността и кой да стопанисва изцяло двореца.

наистина всеки прави, каквото си иска. И мярката е: или минаваме на Министерски съвет, да си го вземем, да има един стопанин, и някой да вземе да го стопанисва, защото в крайна сметка имотът принадлежи на Балчик и на България. Аз лично не смятам да си го прибирам в джоба.

Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз. Първият въпрос към министър Дончев е от народния представител Георги Тодоров Божинов относно реално изплатените средства по Оперативна програма „Околна среда” към 1 октомври 2012 г. и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата. Господин Божинов, имате думата да развиете въпроса си. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Базовата дата е 1 октомври, тъй като въпросът ми е зададен на 17 октомври миналата година. Уважаеми Уважаеми господин министър, изтекоха всички срокове за разплащане на извършените работи по Програмата ИСПА. България разбра какво означава да загубиш европейски средства поради неразплащане в срок.

Страхът на правителството от загуба на средства води до действия, за които се търсят оправдания и обяснения, но крайният резултат ще бъде липса на обекти, подобряващи средата, в която живеем, каквато в крайна сметка е целта на програмата. Господин министър, какви са действителните причини за това катастрофално изоставане на реалното разплащане по тази оперативна програма и пренасочване на средствата в други сфери – това е писменият ми въпрос. Две думи за уточнение. Ако към датата, която цитирам, в България са разплатени 27,57% от общия бюджет по оперативните програми, 14,89% по Оперативна програма „Околна среда” са най-слабият резултат към началото на шестата година на програмата и такъв прецедент няма в цялата история на Европейския съюз. Второ, понеже ще ми отговорите в какви важни направления са отклонени тези близо половин милиард, искам да кажа, че в Стратегията за водния сектор разликата между необходимите пари за водния сектор на България и това, което страната може да осигури, е пропаст. Когато и малкото пари, които планираме, насочваме в други области, това вече показва политика със стратегически последствия. в рамките на две минути. Божинов, не ми поставяте подобен въпрос за първи път, а и с други народни представители в този режим сме дискутирали темата. Въпреки всичко аз, от дълбокото си уважение към процедурата за парламентарен контрол и персонално към всеки народен представител, ще предоставя сходни отговори на тези, които съм давал и на другите зададени въпроси. Започнахте с Програма ИСПА и научените уроци. Настоящото правителство добре си научи уроците от последните години от довършването на проектите по ИСПА. Няколко са основните уроци: когато стартира проект е добре да стартира в началото, да се движи с бързи темпове, а не да се пропускат години и да се ускорява в края, както се получи; е добре самите технически проекти, документацията да е с високо качество, за да не се налага да се преправя в крачка; че трябва да се плаща навреме; че всички процедури – предварителни и свързани с учредяване на вещни права, трябва да бъдат уредени навреме. Тези уроци сме ги научили и ги прилагаме и при управлението на оперативните програми. Впрочем приключваме ИСПА с над 93% усвояване на средствата. Колкото до състоянието на Оперативна програма „Околна среда”, към днешна дата разплатените средства са над 630 млн. лв. или 18% от бюджета на програмата. Относно договарянето – знаете, че там вече работим в режим на свръхдоговаряне, тоест мобилизирани са повече средства, отколкото е цялата финансова рамка. Факт е, че от един среден темп на плащане – 35-36%, това е най-ниският резултат. Имаме оперативни програми, които работят с 40% разплатени средства и факт е – това не мога да отрека – че „Околна среда” е с най-ниския финансов резултат. Какви са причините за това? Без да искам да преповтарям това, което съм казвал и друг път, съвсем накратко могат да се групират по следния начин: късен старт на програмата, неясен фокус в началото, фокусиране върху общини с по-нисък еквивалент жители, необходимост от пренасочване на ресурса там, където трябва да бъде. Редица нарушения, свързани със Закона за обществените поръчки, основно от 2009 г., довели до необходимостта от корективни действия през 2010 г. – това отнема време. Големи, сложни инвестиции – само ще напомня, че особено инвестициите в пречиствателни съоръжения, пречиствателни станции за отпадни води, пречиствателни станции за питейни води. Това са едни от най-сложните инвестиции, които се правят в България. По техническа сложност те могат да бъдат сравнявани и конкурирани само с инвестициите в Софийското метро. Няма да скрия и трудностите, които изпитват общините при възлагането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки. Не са един и два случаите, когато една отделна процедура надвишава целия бюджет на съответната община. И е нормално тук да има доза страх, доза несигурност, което също се отразява на времевия напредък. Колкото до коментара за историческия рекорд в Европейския съюз, вероятно добре познавате историята на кохезионната политика. Тук обаче правите грешка най-лошият резултат, с който една страна завършва програмен период към края е 10% плащане. Тук определено сте в грешка. Уважаеми господин министър, две уточнения. Водещото не бива да бъде нито уважението към процедурата, нито персоналното отношение към тези, които Ви питат, а Вашата отговорност като министър за усвояването на тези средства, които принадлежат на българския народ. Отговорността е на администрацията и на правителството с провежданата политика да доведе до стопроцентовото им усвояване. аз говоря за оперативните програми, а не за предприсъединителните, но ако 10% ще бъде базата, която Ви успокоява, че при 18% в тази програма този подход е пораженчески. Друго искам да кажа –

милиарда сме разплатили за миналата година по всички оперативни програми, при положение че са предвидени 3 милиарда и 800 милиона? второ, Вие добре се предпазихте днес от това да ми обясните колко важни са направленията, в които са пренасочени тези 500 милиона милиона лева от пречиствателни станции, водни съоръжения и биоразнообразие към пожарни, помпи, мотриси и т.н. Това, както пролича от Вашия отговор, са лесните обществени поръчки за произведените в други страни машини и съоръжения – иначе за необходими неща в България, но ако тези стотици милиони бяха за обекти за строителство в България, това освен ефекта, щеше да бъде заетост за десетки хиляди хора, доходи, покупателна способност и данъци в българския бюджет. Така че лесният начин, по който спасявате средствата, за да бъдат усвоени, показва, че уроците, за които говорихте в началото, са осъзнати, но нямате сили да промените, защото тези най-трудни обекти трябва да бъдат изградени с тези пари. И са ни нужни тези обекти, а не другите. Благодаря. Уважаеми господин Божинов, всеки трябва да си носи отговорността – както предишното, така и настоящото, така и следващото правителство за това, което е сторило и най-вече за това, което не е сторило. Персонално аз нося цялата отговорност за всичко, което съм сторил, за всичко, което не съм сторил, често и за неща, които са отвъд прекия ми контрол. Пряко на въпроса Ви – близо 2,5 милиарда са средствата в графа „Разход”. Но това е само по оперативните програми, не включва плащания по ИСПА, както не включва и средствата от националното съфинансиране. Общата кумулативна сума вероятно е по-голяма. В момента коментирам колко е плащането по оперативните програми. Впрочем тази сума е рекордна, тя е сравнима с всичко, което е платено за пет години назад – 2,9 милиарда е платено в 2007 до края на 2011 г. Със сигурност се случва следното – две години поред всяка година всички ме предупреждават как ще загубим средства по Оперативна програма „Околна среда”. Нека да напомня, че досега не сме загубили нито стотинка. Тоест годишните цели и за миналата, и за по-миналата година бяха покрити. един допълнителен коментар, не стигна времето, относно новите сфери, които се покриват на база промяната в програмата. Разбира се, това е станало по утвърдения процедурен ред, има решение на Комитета за наблюдение, предварително съгласувано с Европейската комисия. Животът е по-силен от оперативните програми. Животът не може да бъде разделян на фондове и на финансови инструменти, а проблемите съществуват такива, каквито са. И ние имаме задачата всички предизвикателства, неустановени навремето, включително и нововъзникнали предизвикателства, да ориентираме към тях източниците на финансиране и да търсим решение. Аз бих спорил с Вас дали ние нямаме нужда от допълнителни инвестиции в сферата превенция на риска. Комично е да твърдим, че темата, свързана с горските пожари, не е актуална и не е сериозна, особено в последните години. Да, безспорно инвестициите във водния сектор са важни, те са едни от най-важните. Ресурсът – национален и европейски, който можем да кумулираме, покрива една малка част от нуждите. Също така обаче безспорно се нуждаем, и такива мерки ще бъдат заложени в следващия програмен период в

относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността. ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Две думи по предишния въпрос като преминаване към настоящия. Господин министър, моделът НИЕ Ви е добре известен. Трите думи Н, И и Е са: Нужди – познати нужди, осмислени нужди; планирани Инвестиции; и очакван Ефект. Това е критерият за компетентността на едно управление. Иначе това, което възниква – днес пожар, утре киша, вдругиден друго – то значи, че се работи на пожар. И сега моят въпрос. Той е записан, ще го повторя така: относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и за информиране на обществеността. Европейската практика и политика е предвидила и е гарантирала част от средствата, които Европейският съюз предоставя на страните, да отидат за тези две неща повишаване на административния капацитет и информиране на обществото. Моят въпрос към Вас е: как се реализира тази политика и какви средства са изразходвани отначалото на мандата на ГЕРБ за работа с медиите – национални и местни, по съответните оперативни програми; какви средства са изразходвани за обучение на служители в съответните министерства, управляващи органи на съответните оперативни програми и различните бенефициенти? Ако парите отиват за тези цели, ако се информира обществото и се повишава административният капацитет, това оправдава смисъла, но ако на тези пари се гледа като на лесни пари, ако с тях властта си осигурява медиен комфорт, ако тези пари отиват към паразитни фирми, в които несретници ще обучават най-компетентните хора, това е паразитна политика. Каква е Вашата оценка, господин министър, за това, което става? ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.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

да повторите, че българските градове, особено големите градове нямат нови нужди от подвижен състав. Разбира се, допълнителен ефект от всичко това е опазването на качеството на атмосферния въздух. Пряко на въпроса Ви със сигурност системата за адекватно ползване на европейските пари не се базира нито само на средствата, които са отделяни за информация и публичност, нито само на средствата, които са дадени за повишаване на административния капацитет. Много други фактори, много други системи трябва да бъдат мобилизирани в пълна сила, за да имаме добре работеща система, но въпросът Ви е свързан с тези две сфери. Да, безспорно те са важни. Това, което претендирам, е, че не са единствените. Укрепването на административния капацитет не е само на служителите, работещи в управляващите органи в съответните ведомства, но и на бенефициентите в общините би следвало да е първостепенен приоритет и е такъв. Много усилия са положени в тази посока, не само свързани с професионално обучение: гарантиране на атрактивно възнаграждение; осигуряване на нормални условия на работа; намаляване на текучеството на персонала. Ние трябва да се борим за задържането на всеки добър, всеки успешен служител. Колкото до средствата, които се отделят за информация и публичност, те са важни по няколко причини. Разбира се, първи е ангажиментът ни към Европейската комисия да правим популярна, достъпна, разбираема за гражданите солидарността на европейските данъкоплатци. Много по-важно е обаче, когато говорим за схеми, които са достъпни за широк кръг бенефициенти, те да знаят предварително какви възможности има, за да могат да кандидатстват, да подготвят документи и да проявят интерес. През периода месец юли 2009 г. до 24 януари 2013 г. изплатените средства за изпълнение на мерките по информация и публичност по седемте оперативни програми,

Средствата за повишаване на административния капацитет на управляващи органи, междинни звена, бенефициенти на същите програми за референтния период са почти 11 млн. лв. състояние съм да Ви предоставя и справка по оперативните програми. По-голямата част от средствата за публичност са разходени от Програма за развитие на селските райони. Това е сума над 15 милиона, няма изненада, 15 милиона, няма изненада, това е най-големият финансов инструмент. Разбира се, ако смятам правилно, средствата, които са изразходени за публичност, съставляват около 0,3% или 0,4% от всички разплатени средства. който е заложен от европейските институции, е доста по-висок. Видно е тук, че сме се движили в едни по-ниски показатели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Божинов, имате думата за реплика. Уважаеми господин министър, дълбоко се заблуждавате, ако сте помислили, че аз подценявам необходимостта от превенция срещу рисковете, които природата ни поднася. Но когато беше закрито Министерството на бедствията и авариите и целият бюджет, който българският народ осигурява за тази дейност, премина към Министерството на вътрешните работи, да казвате, че няма пари от това, което народът е отделил за тази превенция, а тези пари, стотици милиони отиват за безсмислено подслушване с политически и корпоративни цели. Аз пледирам, че не от парите за Оперативна програма „Околна а целесъобразно от парите, които българският народ е заделил за тази цел. Сега по въпроса, който Ви задавам. Господин министър, ако тези пари отиваха за повишаване на административния капацитет и за информиране на обществото, резултатите щяха да бъдат по-добри, но всички министри се възползват от чл. 4, ал. 2 на Закона за обществените поръчки, като широко си отварят вратите за задкулисни договори с медиите по вратичката „коопрограми” без публичност, без обществена поръчка, без информиране на обществото. Пари на българина за комфорт на министрите! Аз ще Ви дам един пример – Европейската комисия, с която се оправдавате, заявява, че никога не е давала картбланш на правителствата, заобикаляйки Закона за обществените поръчки, да купуват време в медиите и площ в печатните в печатните издания, с което се оправдавате, че нито един от тези разходи не е направен по този единствено правилен ред. Двете думи за Министерството на околната среда и водите, за което питах преди малко. Двадесет ще харчи за консултанти и за капацитет. Само две думи, господин министър. Вижте тези 2 милиона, които ги дават на една вчера създадена фирма за обучение на възрастни хора, която ще трябва да обучава най-водещите специалисти на двете дирекции на министерството по това що са европейски фондове и как се харчат. Ей Богу, не мога да го приема като целесъобразен разход, а като далавера! добре.

е да се движим в режим на конкретика. Защо не ме попитахте аз колко пари давам на българските медии? Защо не ме попитахте колко пари аз давам на българските медии?! ГЕОРГИ Средствата, които аз давам на българските медии, са нула. Доколкото на Вас Ви е професионален ангажимент да хулите правителството, това е разбираемо! Бъдете внимателен, когато слагате под същия знаменател всички български медии,

питането ми е: ще коригирате ли политиката за усвояване на средствата от Европейския съюз след Годишния доклад на Европейската сметна палата? Правя уговорката, че той е стар – от 14 ноември 2012 г. и повод да го задам беше представеният пред нас в Икономическата комисия Годишен доклад на Европейската сметна палата. Първо ще кажа няколко думи какъв е този орган – за тези, които не знаят. Европейската сметна палата е институция на Европейския съюз,

Първо, според мен този доклад категорично решава спора между правителството на Сергей Станишев и правителството на Бойко Борисов за това кой какви усилия и какви постижения има при усвояването на европейските средства. Мисля, че докладът категорично опровергава две неверни твърдения на сегашното правителство. Първото е, че всички пари на Сергей Станишев били спрени.

Подпис – Европейска сметна палата. Няма как да са извършвания плащания, ако са били спрени програмите. Втората теза, с която Европейската сметна палата опровергава твърдение персонално на министър-председателя Бойко Борисов че неговото правителство усвоява в пъти повече средства. В неговите уста тези пъти повече звучат между 30 и 50 пъти. Същата таблица

Тревожна е констатацията за извършените плащания през 2011 г. по политики по държави членки. Също сигурно Ви е познато. (Показва графика.) Ето, тук е България, на опашката, шеста отзад напред от 27 държави през 2011 г. „Пазари и преки помощи в областта на земеделието в България”, пише така: „Резервът в Годишния отчет за дейността „Земеделие и развитие на селските райони” е във връзка с недостатъци на интегрираната система за администриране и контрол, недостатъци в България при прилагане на процедурата за укрепване на достоверността”. „Селски райони, околна среда, рибарство и здравеопазване” – констатацията на Сметната палата пет години след започване на програмния период 2007-2013 г. – „Степента на изпълнение в България е все още твърда ниска – 29%.” Имам още такива констатации на Палатата, но нямам време. Затова,

темата, която поставяте, е изключително сериозна. Аз винаги съм призовавал всички колеги да се отделя изключително голямо внимание на докладите на сметните палати – както на българската, така и на Европейската сметна палата. Голямата разлика от всички останали одитни доклади от различни проверяващи органи е, че тези доклади са натоварени с определена доза аналитичност, която би следвало да подпомага управлението на всички нива. спецификата на Европейската сметна палата е, че тя има правото да проверява, да прави заключения по отношение на действията на Европейската комисия. Така че приветствам поставения въпрос и професионалния дебат по темата. В полза на професионалния дебат искам да кажа, че в данните, които споменахте, има леко объркване. Тук има смесване между предприсъединителни инструменти и оперативни програми. Защото плащанията към средата на 2009 г., вземам референтен период, плащанията по оперативните програми са 150 милиона.

Примерно ако ме питате към момента какви са плащанията по предприсъединителните инструменти, те са нула. Те вече не съществуват. Колкото до поуките от доклада, ако аз чакам да прочета доклада за 2011 г., да си извадя поуки по отношение на това, което правим в момента, това би означавало, че реагирам безвъзвратно късно. Повечето данни, особено тези, свързани с това до колко адекватно действа контролната система, са с референтен период 2009-2010 г. Ако аз през 2012 г. или 2013 г. тепърва трябва да вземам мерки по отношение на неща, случили се през 2009 или 2010 г., това би означавало, че се реагира безвъзвратно късно. Пряко по отношение на коментарите Ви, свързани със земеделските инструменти. Впрочем там има коментари по кохезионната политика. Искам да Ви уверя, че основният пакет необходими мерки от това, което е било проблем през 2009 и 2010 г., са взети още 2010 г. Тук искам да спомена за системата за идентификация на земеделските парцели, нивото грешка, което от 6,5% през 2009 г. пада почти 50% и става 3,5% в момента. Това е по отношение на на земеделските инструменти. Доста по-любопитен е случаят, когато коментираме кохезионната политика. Констатациите в доклада се отнасят – тук мога да бъде съвсем конкретен – до Оперативна програма „Околна среда” и възлагане на обществени поръчки през 2009 г. През 2009 г. това е причината Сметната палата да наложи резерва на България, както и още на 15 държави. Разликата с България е, че това е единствената държава, в която резервът е само по една оперативна програма. Не знам дали е необходимо да припомням – това е отговор на питането Ви – какво е направено от 2010 г. досега, за да не се повтаря подобна ситуация? Ще маркирам само две изключително важни стъпки. На първо място е приетата още през първата половина на 2010 г. Методика за финансови корекции, която позволи да се реагира в подобни случаи, когато има нарушения в процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Предполагам знаете, ако не – обяснявам в момента – когато при дадена обществена поръчка при възлагането им има дефект, нередност, налага се финансова корекция и тази грешка се изчиства. Тя не може вече да бъде броена за грешка. Добрите резултати, които имаме от гледна точка на ниво „грешка” за поредна година под 2%, до голяма степен се дължат на националната методика и прилагането й за финансови корекции. Втората изключително важна стъпка е въвеждането на нова система за предварителен контрол на процедурите с европейско финансиране, изпълнявана от Агенцията за обществени поръчки. За да адресираме този критичен период – възлагането (това е може би най-критичната част в един проект), въведохме този предварителен контрол. Разчитаме това да доведе до допълнително намаляване на на грешките. Това е в изпълнение на правилото, на практиката – „откривай грешките преди да ги е открил някой друг или по-добре не позволявай на грешката да се случи, отколкото по-късно да поправяш последиците Абсолютно съм убеден, че в по-късни доклади на Европейската сметна палата, както и на българската Сметна палата всички тези усилия ще намерят отражение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Нинова, имате възможност да поставите два допълнителни насочващи въпроса в рамките на две минути. Уважаеми господин министър, първо, ако имате забележки към начина на изчисляване на плащанията, моля да ги направите към Европейската сметна палата, а не към нас. Ние четем документи, които ни се представят в комисията. Второ, казахте, че няма нужда да чакате чак досега, за да вземете мерки и че такива сте взели още през 2010 г. Тогава Ви питам: защо в доклада за 2011 г. съществува ето тази графика в която се вижда, че през 2010 г. усвояването е било по-високо, отколкото през 2011 г.? Тоест, въпреки взетите от Вас мерки през 2011 г. България усвоява по малко средства. Трето, казвате, че сте сигурен, че в докладите за следващите години усилията на правителството ще бъдат отбелязани. В Доклада за 2012 г., макар и да не е представен в Българския парламент, е представен в Европейския, и ние се запознахме с него. Там пише така: „Предстои да бъдат загубени милиони евро по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Предстои да бъдат загубени милиони евро по Оперативна програма „Рибарство”. В този доклад пише: „В края на 2012 г. България продължава да бъде с близо 15% по-назад от средното ниво на усвояване на средствата от структурните фондове сред държавите от Европейския съюз и с близо 50% или с два пъти по-малко усвоени средства от първенците.” Тоест хората са оценили усилията Ви не високо, напротив – предупреждават, че има опасност да загубим средства. Моите два допълнителни въпроса са: има ли реална опасност, моля отговорът Ви да не бъде политически, а реален, България да загуби окончателно средства в края на този програмен период? Как ще се отрази усвояването от този период на преговорите за предстоящия програмен период 2014 – 2020

Уважаема госпожо Нинова, не съм казал, че имам претенции по отношение на данните, предоставени от Сметната палата. Направих уточнение как би следвало да се четат, защото имате смесване между предприсъединителни инструменти и плащания, осъществени по оперативните програми.

Колкото до това какъв е резултатът, сравнен с другите държави – България завърши 2012 г. с 35% плащания. плащания. Шампионът по плащане е Португалия – с 50%. Действително има разлика между България и страната с най-голям процент плащания. Никога не съм твърдял, че България е шампион в Европейския съюз и това между впрочем няма как да се случи на нова държава членка. Това, което твърдя, е, че има ръст – той е видим в последните три години, отчетен от всички институции, включително и от Европейската комисия. Няма връзка между обема усвоени средства – не обичам тази дума – и преговорите, които текат в момента по многогодишната финансова рамка. Пряка подобна формална зависимост не съществува. Наред с това дисциплината при управление на средствата, наличието на грешки, нередности и темповете на плащания могат да бъдат използвани като политически аргумент в изключително острия дебат по отношение на финансовата рамка. Считам, че от тази гледна точка България стои изключително добре. На първо място, както споменах, ръстът, който е направен през последните години, е видим и оценен от нашите партньори. На второ място, след проблемите в Полша, ние сме една от трите страни в Европейския съюз без спрени оперативни програми. Надявам се и работя да продължим да бъдем такава страна. Колкото до загубата на средства – в момента коментирам оперативните програми, тази тема винаги се начева в началото на годината, към края се коментира по друг начин. До към До към края на 2012 г., до момента, България няма загубена нито стотинка от оперативните програми. Плановете са 2013 г., 2014 г. и 2015 г. да приключат по същия начин. Между впрочем най-тежката година, с най-високите цели, е 2013 г. Ние имаме право да продължим да плащаме и 2014 г. до есента на 2015 г., но най-предизвикателната година от гледна точка на обем плащания е именно тази година. Разбира се, съчетано с усилията за подготовка на следващия програмен период – конкретен отговор: не планираме да загубим средства тази година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Нинова, имате думата за отношение.

Господин министър, Вие ме шокирахте с изказването, че едва ли не се гордеете, че в момента България няма спрени оперативни програми. Досега голямото говорене, големият аргумент на правителството на Борисов беше, че ще усвоим 90% от всичко. Сега стигнахте до равнището да се радвате на това, че не са ни спрени програмите. 2012 г. трябва да усвоим 3 милиарда и 800 милиона – не са усвоени! Вероятно това ще напрегне, както казвате, системата през 2013 До август месец 2012 г. бяха усвоени 467 милиона, беше поискано още за 404 милиона и Вие признахте, че това поставя под съмнение 2013 г. като изпълнение, защото за тази година ни остава да изпълним близо 2 милиарда – колкото са усвоени през последните шест години. Каквото и да правите, няма как това да се случи. Очевидно е, че България ще загуби неусвоени Добре, 5,4 или 6 – все едно. Около 6 милиарда усвоени, остават ни за усвояване съответно толкова. Няма как за една година това да стане. Не разбирам да продължавате с упорството си и да твърдите, че няма да има проблем за България. Очевидно в края на програмния период става ясно, че не можете да изпълните една от големите политически обещания на партия ГЕРБ да усвоите средствата от Европейския съюз. Очевидно е, че това поставя под риск финансовата и икономическата ситуация в страната. Сигурно знаете, че бюджетът на държавата се крепи на европейски средства и че ако не са те – ще фалирате държавата. Само в края на миналата година, заради това че не дойдоха неколкостотин милиона от европейските средства, спряхте пенсии, детски и така нататък. Не разбирам упорството Ви да не погледнете проблема в очите, защото това, което ще оставите след Вас и за следващия програмен период, е част от тежкото наследство, което ще остави правителството на Бойко Борисов на следващото управление.

Първият въпрос, на който ще отговори госпожа Павлова, е въпрос от народния представител Петър Владимиров Димитров относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в град

11 август гражданите на Добрич бяха предупредени, че от 0,00 ч. на 13 август ще останат без вода в европейска България. Това не се случи – водата беше спряна още на обяд на 12 август и три дни Добрич нямаше вода. По ирония на съдбата ситуацията се повтори на 20 декември, вече по друга причина – не за това че „Енергопро” е спрял електричеството. Природата спря подаването на електричеството и в навечерието на Коледа отново нямаше вода. вода. Вие разбирате, че ако се случи такова нещо не в европейска държава, а някъде в Африка, то на другия ден там ще е нашата еврокомисарка Кристалина Георгиева. Яхнала една водоноска ще обяснява: „Ние няма да ви изоставим и да позволим.” В същото време в европейска България, управлявана от Партия за европейско развитие на България, областният управител в Добрич е от тази партия, Вие сте министър на регионално европейско развитие на България – в Добрич останаха без вода. Абсурдна ситуация! В тази връзка са и моите въпроси към Вас. Те са няколко, съжалявам, председателката не допусна да е питане. Първият въпрос е: каква е политиката на МРРБ за гарантиране на водоснабдяването на Добрич? Второ: какви инвестиции е направило ВиК – Добрич, за подобряване състоянието на мрежата? Трето: какво е направено за събирането на несъбраните вземания? Четвърто: какви са приходите на дружеството за периода на управление на уволнения управител – той вече е трети поред, става въпрос през лятото, и колко от тях са инвестирани за модернизация на мрежата? Следващият въпрос: как Министерството на регионалното развитие и благоустройството е упражнило контролната си функция като принципал на дружеството и защо е позволило да се стигне да такава свръхзадлъжнялост, от която страдат огромен брой изрядни платци? Имало ли е политически чадър над управителя на ВиК дружеството в Добрич, след като с управлението си го е довело до просешка тояга, в следствие на което страдат хиляди граждани?

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, първо трябва да отговорим и да бъдем докрай коректни, когато

Вашите колеги и тези, които ни слушат, ще помислят че не съм Ви отговорила от месец август, което не е вярно. Темата за ВиК Добрич е обсъждана неведнъж в тази зала в последните месеци. Радвам се, че и днес имам възможност да отговоря на този въпрос, защото имам какво да споделя с Вас. Започвам отзад напред. Първо, можете да бъдете убедени и фактите говорят за това, че политически чадър над управителя на дружеството няма и не е имало. От ръководеното от мен министерство се предприемат адекватни мерки във всеки един момент, когато има ситуация, в която трябва да се предприемат кризисни действия. Включително беше освободен ръководителят на това ВиК дружество, когато очевидно видяхме, че той не се справя с работата си. Ръководителят на ВиК дружеството, който в момента го управлява, е назначен през месец ноември. Беше част от така наречения „кризисен щаб”, както е по-известен този работен екип, който работи в дружеството и разработи един оздравителен план. Той е в процес на реализация. Много се радвам и благодаря на ръководителя на дружеството, че не само разработи този план, но и го прилага. Фактите и цифрите към момента показват, че има подобрение. Разбира се, ние не можем да очакваме чудеса. Трябва да бъдем реалисти, че когато едно дружество повече от 10 години е водено към декапитализация и загуби няма как с магическа пръчка да го оправим за три месеца. Важното е, че работим в тази посока и резултатите вече са факт. За последните три месеца имаме подобрена събираемост на дружеството, което беше изключително важно в този момент. Благодарение на това за три месеца събираемостта е По отношение на голямата задлъжнялост. Да, тя наистина е много голяма, но слава Богу, този месец декември годината приключи с разсрочени преструктурирани заеми, разсрочени погашения, което даде възможност за първи път – през декември, дружеството да си плаща заемите, да не е в задлъжнялост, да няма просрочия, да не му спират тока,

Също така установихме, че до момента в това дружество няма налице добро, качествено мерене и липсват водомери както на водата, която излиза и се подава, така и количеството на изразходваната вода. Именно затова като част от оздравителния план мерките включват монтирането на водомери както на подаваната вода, така измерването на големите консуматори, които са над 1800. От тях 150 са критични.

През 2006 г. дружеството е получило изключително изгоден банков кредит от 15 млн. лв. С 11,5 милиона ВиК Добрич покрива всичките си стари задължения натрупани от 1998 г. Останалите 3,5 милиона инвестира в рехабилитация на системата. За инвестиции дружеството получава още 2 млн. лв. от МРРБ. Така че да не се връщаме 10 години назад. Две думи за прокуратурата. Това предприятие се превръща в своеобразна хранилка на бившият управител Дамян Калчев е кумец на областния управител. Това е дребна закачка. Дребна закачка е това, че са наети 10 адвокати, за да адвокатстват на дружеството и примерно общинската съветничка на ГЕРБ от Варна е получила скромната сума от 90 хил. лева – това е Валентина Софрониева. Предполагам, че ще проверите за какво са харчени. Но големите неща, госпожо министър, са: дружеството е плащало от 29 до 40 стотинки на литър повече, отколкото на колонките на бензиностанциите. Само оттук за 2011 г. са изтекли около 660 хил. лева. За една година! Той управлява три години. Резервни части са купувани не от заводите производители, както е било преди това, а от местни магазини. По този канал са изтекли за една година 450 хил. лева. Изчезнали са 14 багера и самосвали – нарязани. Кой ги е рязал, защо ги е рязал, нарязани ли са, или са някъде другаде, не е ясно?! Тук имаше специален дебат между министър Цветанов и Антон Кутев за тръбите от терасата на Дунав. Били са 90 км, а сега са не повече от 43 км. Става въпрос за много пари! Става въпрос за политическото усвояване на тези тръби, които се вадят от земята и се пласират по едни неприлични цени. Трансформаторите под наем – да не говоря за всичко

Това са дупки, които са издълбани от конкретни хора с конкретни цели и Ваша задача е да направите сериозна ревизия и виновните да си понесат отговорността. Благодаря Ви.

сайта, за всяко търговско дружество. Вие знаете, че ВиК Добрич е регистрирано в Търговския регистър през 1991 г. с капитал от 72 милиона неденоминирани лева. През 1996 г. е подписано заемно споразумение на стойност

2001 г. състоянието на дружеството не е добро и подписва договор за кредит, за да си разплати задълженията към „Електроразпределение – Варна”.

2006 г. има задължения от почти 22 милиона лева, включително към това задължение е договорът към Стопанска инвестиционна банка на стойност 11 милиона. Със заемът са погасени

мрежата? В продължение на това, което споменахте, ако има злоупотреби, повярвайте ми, задължително ще бъдат сезирани компетентните органи. Очаквам одита за 2012 г. Всяка година в началото на годината се прави одит

Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Горов относно цената на водата на територията на община Ловеч. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! От 1 октомври 2012 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град Ловеч, вдига цената за доставка на питейна вода с 10 стотинки и цената за отвеждане на отпадните води – става въпрос за канализацията, с 1 стотинка. Тук искам да отбележа, че въпросът ми може да изглежда малко неактуален, тъй като е зададен още през месец октомври, но по редица причини не можа да стигне до отговор. Факт е, че той не губи своята актуалност по простата причина, че колкото несъществено и безсмислено е увеличението на водата преди четири месеца, точно толкова безсмислено е и към днешна дата. Защо казвам, че няма смисъл това увеличение? На първо място, аргументът на дружеството във връзка с това, че, виждате ли, електроенергията се е увеличила и от тази гледна точка цената на водата трябва да се покачи, е несъстоятелен поради една много проста причина спецификата на доставянето на водата във ВиК – Ловеч, е, че 75% от водата се доставя по гравитачен път, а само 25% се изпомпва с помпи, които фактически

намаляване на течовете. Ако имаше конкретна инвестиционна програма, която между другото не се спазва от дружеството в момента, бих могъл да разсъждавам в посока, че инвестирайки по-големи средства от страна на дружеството за подобряване на за да няма загуби, това води до увеличаване разходите на дружеството, но не това е истината. Напротив, от 2 млн. 539 хил. лв. инвестициите в дружеството са спаднали на 143 хил. лв., което лв., което сами може да сметнете какво занижение е в инвестиционната програма на дружеството. От тази гледна точка аргументите, които се представят от дружеството за увеличение на цената на водата са несъстоятелни.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

октомври може да сте си задали въпроса, но Вие поне десет пъти сте си го отлагали поради това, че не присъствате в петък на контрол. Мога да цитирам миналия, по-миналия петък, когато се наложи да прекратим парламентарния контрол, тъй като нямаше народни представители в залата, които да ми зададат висящите 28, или колкото са там, въпроса, така че Вашата забележка не беше коректна. По отношение на въпроса, който задавате, първо, трябва да отбележим, и аз съм убедена, че Вие знаете това, не аз като министър и принципал на ВиК дружествата определям цените. В България има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и тя е органът, който определя и регулира цените, а не министърът – принципал на ВиК дружествата. Всяко едно ВиК дружество, като търговец по смисъла на Търговския закон, разработва своя бизнес план, своята инвестиционна програма петгодишна, съответно определя цените, ценообразуването се формира на основата и на икономически, технологични, технически предпоставки и ДКЕВР е органът, който определя цените и актуализира при необходимост тези цени. Както ВиК – Ловеч, така и всички останали ВиК дружества независимо дали са държавни, общински или със смесено участие, включително частното дружество, актуализира своя план, своята програма и кандидатства за увеличение на цените и ДКЕВР е тази, която преценява дали има основание за това увеличение или няма. В конкретния случай актуализацията, която е поискала ВиК – Ловеч, е именно на две основания. Едното е повишаване разходите за електроенергия и те са индексирани с 11%, тъй като цените на това дружество, цените за предоставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води, не са били актуализирани, а в периода от 2010 до 2012 повишената цена на електроенергия не е отразена в цените, които са за предоставяне на ВиК услуги. Това е един нормален процес и именно затова ДКЕВР е одобрила увеличението на цената и то не с толкова, колкото е поискало дружеството – това също трябва да го отбележим. Дружеството е поискало да бъдат индексирани с 11%, ДКЕВР е одобрила индексиране на цените, но с индекс на инфлация 4,2%. Така че това увеличение с 10 стотинки на едната цена и с 1 стотинка на другата, бих казала, е абсолютно обективна, даже по-ниска от реалното, което дружеството би трябвало да събира като цени за потребление.

Изключително удобна дъвка за правителството става все повече ДКЕВР. Дали за цената на тока, дали за цената на водата, дали за цената на газа, изключително удобна дъвка, която използвате поради това, че не упражнявате необходимия контрол върху дружествата, които управлявате. Защо казвам, че не управлявате необходимия контрол? По една много проста причина. Не това са причините за увеличението цената на водата, а други – увеличените разходи, които се правят в дружеството след определен период от време. За какво става дума? Ще започна от тези, които са по-несъществени. На първо място, новият изпълнителен директор постоянно и непрекъснато вместо да спи във ведомствените жилища на дружеството, спи в хотела на центъра на Ловеч. Абсолютно непрозрачни поръчки се правят, при които се вземат материали без процедури и се използват лица, приближени до ръководството, от приближени фирми. Направете проверка и ще видите кои са лицата, фирмите, от кого купуват материалите, използвани в дружеството във ВиК – Ловеч. Вместо да се правят инвестиционни разходи, които да са свързани с намаляване загубата на вода, се правят разходи за ремонт на административната сграда, изгражда се нова административна сграда в град Априлци.

командировки, 182% са увеличени разходите за печатни услуги за абонаменти и обяви в различните списания. Да не говорим, че застраховките са се качили с 20%, а

Уважаеми господин Горов, популистките обвинения, които сипете от тази трибуна, ще трябва да можете да ги докажете. Ако можете да ги докажете, разбира се, компетентните органи ще предприемат действия. популистки обвинения срещу лица, които не присъстват тук, по този грозен начин от трибуната, пак казвам, ще трябва да ги докажете в съда. Ако имате желание да управлявате това дружество, представете своя бизнес план. От така направеното изказване виждам, че сте се задълбочили във функциите на това дружество. Заповядайте, мога да Ви поканя да да дойдете в управлението на дружеството. Виждам, че имате голям мерак или това е меракът на предишния шеф на дружеството, който така любезно се опитва да опетни името на новия. Това ВиК дружество е едно от дружествата, които е в доста по-добро състояние в сравнение с много други. Петнейки името на хората, внимавайте какво казвате, ако не можете да го докажете в съда. Уважаеми колеги, преминаваме към последния въпрос в днешния парламентарен контрол. Той е от народния представител Добрин Данев отново ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе.

Мисля, че моят въпрос е много лесен и очаквам положителен отговор на въпроса, който ще поставя.

Така утвърдените промени се изразяват в отделянето на с. Сваленик и на с. Церовец от община Цар Калоян, област Разград и присъединяването им към община Иваново, област Русе. Преминаването на селата Сваленик и Церовец към община Иваново е взето предвид, отчетено и на практика е действащо положение за всички административни услуги, предоставени на населението. За всички публични институции, за всички доставчици на публични услуги двете села са част от община Иваново, област Русе. Единственото изключение са ВиК услугите. Въпреки че вече 10 години с. Сваленик и с. Церовец са част от община Иваново, област Русе, жителите на тези две населени места продължават да ползват и да плащат ВиК услуги не на „ВиК” ООД, Русе, което дружество е ВиК-оператор за област Русе и с което община Иваново е съдружник, а на „Водоснабдяване – Дунав”, гр. Разград. госпожо министър, във връзка с посочената и предвид липсата на каквато и да е логика, нужда или обоснованост на подобно положение, моят въпрос към Вас е какви са причините за очертаната фактическа обстановка и какви мерки ще предприемете за привеждането на същата в съответствие с извършената през 2003 г. промяна в границите на община Иваново, така че жителите на селата Сваленик и Церовец да ползват услугите на ВиК-оператора за общината, в която живеят и към която принадлежат?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

съответно към ВиК-то, в конкретния случай говорим за ВиК – в съответната област. Конкретното преминаване на тези населени места от Разград към Русе е факт и той е повече от 10 години. Аз не мога да кажа защо за тези 10 години не е променен териториалният обхват, но мога да Ви кажа какво направихме, за да можем да опростим процедурата и реда, по който това формално прехвърляне на населени места от една обособена територия в друга, да бъде направено. Това го направихме с предложението за изменение на Закона за водите, който Вие знаете, може би почти една година, е обект на дебат тук в парламента и аз се надявам, че от следващата седмица ще започнем гласуването му на последно четене в пленарната зала, за да може най-накрая този изключително важен закон за реформата във водния сектор – реформа, която очакваме много години, да започне.

По този начин всяка една община, която принадлежи към съответната област, ще попадне автоматично към съответната обособена водна територия. Това е най-лесният начин, по който може да бъде решен този проблем. За съжаление в момента, съгласно съществуващия закон, който прилагаме към този момент, процедурата е изключително сложна. По тази процедура е предвидено, изваждайки от активите на ВиК-дружеството – в конкретния случай вадейки от активите на ВиК – Разград,

спазвайки, разбира се, разпоредбите на законите, но тези активи трябва да бъдат отписани финансово и трябва три месеца да се изчака процедурата, включително всички потенциални платци и кредитори трябва да бъдат обезпечени в такъв случай. Вие знаете, че в много случаи има такива. Още повече ВиК – Русе, и всяка една община, която е част от ВиК – Русе, трябва да има заседание на Общинския съвет, заседание на Общото събрание и всеки общински съвет трябва да е приел положително съответното отписване на едните активи и вписването на другите. Това е една изключително сложна и времеемка процедура с неясен край. Именно затова ние разчитаме, че след приемането на закона, буквално следващите седмици след промените в Закона за водите, този процес ще бъде опростен и ние ще можем през следващите няколко месеца да инициираме тази процедура, тъй като това не е валидно само за област Разград и Русе, а в много други области имаме ситуация, в която едни общини, които се водят към една област, а всъщност се обслужват от ВиК-дружеството на съседната област. област. Това е изключително важен въпрос и още веднъж потвърждава моята позитивна роля и желание максимално бързо след приемането на закона да инициираме процедурата по прехвърлянето на всички тези активи. Благодаря. Уважаеми господин председател, госпожо министър! Наистина е така, процедурата е сложна, но не е невъзможна. С изменението на Закона за водите в средата на 2009 г. се създаде законова рамка, законова възможност това нещо да стане. Аз не искам да чета текстовете на чл. 198а-о, които дават възможност

прехвърлени. В крайна сметка след промяната на Закона за водите сме изчакали три години, ще изчакаме да приемем закона. Мисля, че Вашите навременни и адекватни действия ще изразят голямото желание на жителите от

Искам да Ви уверя, че промените, които сме предложили, със сигурност дават един опростен и облекчен ред. За съжаление, промените в Закона за водите от 2009 г., който Вие цитирате, са именно тези, които ни възпрепятстват. изискват отписването от активите на дружеството, изчакването на всички кредитори да предявят своите искания и тогава да могат да бъдат отписани от активите на едното дружество и вписани, след съгласие на общинските съвети, в другото дружество. не са предприети действия за прехвърлянето на активите както на тези населени места, така и на други. Затова сме предложили облекчен ред, тъй като видяхме, че този член на закона е трудно приложим, а на места – неприложим, защото активите, които трябва да се отпишат, са в голяма степен по-големи от